Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. V skladu z razlago Komisije za poslovnik, z dne 9. decembra 2009, Državni zbor ugotavlja, da je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan. S tem zaključujem to točko dnevnega reda.

Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade, in sicer državnemu sekretarju na Ministrstvu za infrastrukturo magistru Andreju Rajhu. Izvolite. Spoštovana podpredsednica! Cenjene poslanke in poslanci! Pred vami je Zakon o cestninjenju, ki ureja cestninjenje vozil do 3500 kilogramov največje dovoljene mase, za katera se cestnina plačuje na določen čas uporabe cestninske ceste in cestninjenje vozil nad 3500 kilogramov največje dovoljene mase, za katera se cestnina plačuje glede na prevoženo razdaljo po cestninski cesti. Zakon zagotavlja tudi podlago za uvedbo organizacijskih, funkcijskih in tehničnih metod, ki so potrebne za zagotavljanje interoperabilnosti cestninskega sistema v Sloveniji z drugimi sistemi v Evropski uniji, vključno z opredelitvijo nadzornih pristojnosti pri izvajanju tega in drugih predpisov o cestninjenju. V okviru cestninjenja glede na prevoženo razdaljo je bilo z letom 2018 urejeno cestninjenje v prostem prometnem toku, ki pomeni sodoben način cestninjenja, pri katerem ni več potrebno ustavljanje na cestninskih postajah in je usklajen z zakonodajo Evropske unije iz tega področja. Predlog novega zakona o cestninjenju ne prinaša bistvenih sprememb. Razlogi za pripravo novega zakona o cestninjenju so predvsem v njegovi posodobitvi in boljši preglednosti, saj je bil zakon do sedaj zaradi prilagajanja tako tehničnemu napredku, kot spreminjajočim se zahtevam evropske zakonodaje, večkrat spremenjen in dopolnjen. S predlaganim zakonom o cestninjenju se uvajajo predvsem zakonske določbe, ki izhajajo iz direktive glede zaračunavanja pristojbin vozilom za uporabo določene infrastrukture. Ena izmed bistvenih novosti direktive je vzpostavitev novega načina zaračunavanja cestnine za tovorna vozila glede na emisije CO2, kar glede na dosedanjo ureditev pomeni, da se na novo opredeljuje razvrščanje tovornih vozil v posamezne emisijske razrede, ki pomeni osnovo za določanje višine cestnine. S tem se za omenjeno direktivo uvajajo tudi novosti za izboljšanje učinkovitosti elektronskega cestninjenja v prostem prometnem toku oziroma se vzpostavlja sistem, ki bo v večji meri upošteval vidik varovanja okolja oziroma negativen vpliv prometa na okolje. Poleg navedenega se uvaja tudi nova, z direktivo predpisana razmerja med posameznimi vrstami elektronskih vinjet. Opredeljuje se nova vrsta kratkoročne elektronske vinjete, in sicer enodnevna vinjeta. Z direktivo predpisana razmerja med posameznimi vrstami elektronskih vinjet obsegajo tako določitev njihove časovne veljavnosti, kot tudi cenovnih razmerij. Vzpostavlja se pravna podlaga za preveritev veljavnosti elektronske vinjete. Ta možnost je bila sicer urejena že v splošnem aktu upravljavca cestninskih cest, ki pa jo mora upravljavec cestninskih cest ukiniti zaradi Informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije. Zagotovitev pravice do preveritve veljavnosti elektronske vinjete je nedvomno v javnem interesu, saj mora imeti cestninski zavezanec možnost, da na sodoben in digitalen način kadarkoli preveri, ali za njegovo vozilo elektronska vinjeta obstaja, in če obstaja, ali je veljavna. Prav tako je na novo definirano postopanje prekrškovnega organa v primerih, ko je cestninski prekršek storjen z motornim vozilom, registriranim v drugih državah članicah ali državah Evropskega gospodarskega prostora. Gre za določbe s katerimi se uvaja poenostavljen na ravni Evropske unije unificiran postopek pridobivanja podatkov o lastništvu motornih vozil. S tem se vzpostavlja tudi večja učinkovitost na področju vodenja prekrškovnih postopkov in ukrepanje zoper tuje kršitelje, ki zaradi odhoda v tujino niso obravnavani na kraju prekrška. Ob tem dovolite, da se ponovno opredelim do amandmajev, ki so bili v zakonodajnem postopku vloženi in jih na MZI ne podpiramo, prav tako niso dobili podpore **49. TRAK: (NB) Predlagatelj je tako z amandmajem k 5. členu predlagal črtanje uvedbe cestnin za mostove in predore, ki jo omogoča uredba. Na ministrstvu pojasnjujemo, da se dodatna cestnina za uporabo predora ali mostu lahko predpiše samo v primeru, ko predor ali most povezuje Slovenijo s sosednjo državo. Dodatna cestnina se uvede na podlagi sporazuma s to državo, kot je na primer za avtocestni predor Karavanke. Vlada lahko določi kot cestninski cestni objekt predor, most ali gorski prelaz, če je za to potrebno zaradi povrnitve stroškov njegove gradnje, ter stroškov njegovega vzdrževanja, obratovanja in obnavljanja. Pri tem je pomembno, da se cestnini za uporabo cestninske ceste in uporabo cestninskega cestnega objekta ne podvajate, torej ni dovoljeno dvojno zaračunavanje. Prav tako nasprotujemo amandmaju Spoštovane poslanke in poslanci, Vlada predlaga, da zakon podprete kot vam je bilo predloženo, hkrati pa predlagamo, da v skladu s 138. členom Poslovnika Državnega zbora, da se tretja obravnava predloga zakona opravi na isti seji Državnega zbora. Hvala lepa.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 Hvala za besedo. Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je kot matično delovno telo obravnaval predlog zakona o cestninjenju, ki ga je Državnemu zboru po rednem postopku v obravnavo predložila Vlada. Predstavnik predlagatelja je v uvodni obrazložitvi poudaril, da je predlog zakona ureja cestninjenje vozil do 3500 kilogramov največje dovoljene mase, za katere se cestnina plačuje glede na določen čas uporabe cestninske ceste in cestninjenje vozil nad 3500 kilogramov največje dovoljene mase, za katere se cestnina plačuje glede na prevoženo razdaljo po cestninski cesti. Zagotavlja tudi podlago za uvedbo organizacijskih, funkcijskih in tehničnih metod, ki so potrebne za zagotavljanje interoperabilnosti cestninskega sistema v Sloveniji z drugimi cestninskimi sistemi v EU? Vključno z opredelitvijo nadzornih pristojnosti pri izvajanju tega in drugih predpisov o cestninjenju. Poudaril je, da so razlogi za pripravo novega zakona predvsem v njegovi posodobitvi in boljši preglednosti, saj je bil veljavni zakon zaradi prilagajanja tako tehničnemu napredku kot tudi spreminjajočim se zahtevam evropske zakonodaje, do sedaj večkrat spremenjen in dopolnjen. Izpostavil je, da se s predlogom zakona med drugim uvajajo predvsem zakonske določbe, ki izhajajo iz direktive EU glede zaračunavanja pristojbin vozilom za uporabo določene infrastrukture. Ena izmed bistvenih novosti direktive za vzpostavitev novega načina zaračunavanja cestnine za tovorna vozila glede na emisije CO2, kar pomeni, da se na novo opredeljuje razvrščanje tovornih vozil v posamezne emisijske razrede CO2, ki pomenijo osnovo za določanje višine cestnine. Med drugim se ureja tudi nova razmerja med posameznimi vrstami elektronskih vinjet in opredeljuje nova vrsta kratkoročne elektronske vinjete, in sicer enodnevna vinjeta, ter vzpostavlja ustrezna pravna podlaga za preveritev veljavnosti elektronske vinjete. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je dejala, da je ZPS k posameznim členom podala nekatere pripombe, ki pa so v večji meri upoštevane v predlogih amandmajev za amandmaje odbora. Predstavnik Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je poudaril, da komisija predlog zakona podpira, ob tem pa izpostavlja določena vprašanja v zvezi z nekaterimi predvidenimi rešitvami in ureditvijo sistema nadzora nad plačevanjem cestnine, kar je povzeto v njihovem pisnem mnenju. V razpravi je bila s strani Poslanske skupine SDS izpostavljena določba 5. člena, ki Vladi dopušča možnost, da se lahko zaradi povrnitve stroškov gradnje, vzdrževanja, obratovanja in obnavljanja plačuje cestnina za uporabo posameznega predora, mostu ali gorskega prelaza. Po njihovem mnenju je določba nepotrebna, zato so predlagali amandma s katerim bi se ta določba črtala. Predstavnik predlagatelja je pojasnil, da 5. člen predloga zakona sicer dopušča možnost Vladi, da s sklepom to določi, torej, ampak da se zaradi povrnitve stroškov gradnje,

Glede določbe 49. člena, ki določa nove vrste elektronskih vinjet in cenovna razmerja med posameznimi vrstami, je bilo s strani Poslanske skupine SDS izpostavljeno, da primerjava cen s sosednjo Avstrijo kaže, da so slovenske vinjete precej dražje, poleg tega pa tudi ne poznajo polletne in tedenske vinjete, kot je to predvideno v tem členu. zvezi s tem je Poslanska skupina SDS predlagala amandma, s katerim bi se ročnost in cenovni razpon uskladila na način, kot to velja v sosednji Avstriji. Predstavnik predlagatelja je v zvezi s tem poudaril, da so razmerja cen vinjet v predlogu zakona določena na podlagi določb direktive, glede višine cene elektronskih vinjet pa je dejal, da je vsaka ocena sicer subjektivna, da pa se je v praksi pokazalo, da je vinjetni sistem v Sloveniji za državljane zelo ugodna rešitev, še posebej letna vinjeta za tiste uporabnike, ki avtocestno omrežje uporabljajo pogosto. Odbor je po razpravi sprejel večje število svojih amandmajev in nato glasoval o vseh členih predloga zakona skupaj ter jih sprejel. Hvala.

Lep pozdrav vsem! Zakon o cestninjenju je bil sprejet leta 2015, gre za torej relativno mlad zakon. Zaradi tega se postavlja vprašanje na katerega ni nekega odgovora, zakaj je potrebno sprejemati nov zakon v celoti, ker gre samo za delni prenos direktive 2022 skozi 362, Vlada namreč že danes napoveduje, da bo potrebna ponovna uskladitev zaradi uvedbe pristojbine za zunanje stroške zaradi onesnaževanja zraka, ki jo je po direktivi potrebno uvesti in zaračunati najpozneje do 25. marca 2026, gre za pristop, ki ga poznamo tudi pri CO dva kuponih za termoelektrarne, torej se ta pristop širi tudi na druga področja in z novimi davki obremenjuje ljudi in podjetja. Nova taksa, nov davek ne bo v ničemer pripomogel k čistejšemu okolju, samo povečal bo nekonkurenčnost slovenskega gospodarstva. Primer Termoelektrarne Šoštanj, ki je s šestim blokom bistveno zmanjšala škodljive emisije glede na predhodna obdobja, plačuje pa desetkrat večje davčne administrativne obremenitve zaradi izpustov CO2 kot prej, torej preko 200 milijonov evrov letno, je lahko primer sam zase in govori o tem, da te obremenitve v ničemer ne bodo pripomogle k čistejšemu okolju, po nepotrebnem pa dodatno obremenjujejo ljudi in podjetja. tega imamo v tem primeru drago in nekonkurenčno ceno elektrike in polne žepe borznih mešetarjev, ki trgujejo s temi kuponi, enega med njimi tudi v Sloveniji, po zadnji lestvici najbogatejših je pristal na desetem mestu z 240 milijonov evrov premoženja v nekaj letih zaradi trgovanja s podnebnim blefom. Namesto da bi Vlada v luči spremenjenih političnih razmer po letošnjih evropskih volitvah sprožila pobude za spremembe direktiv in ostale evropske zakonodaje, ki slabijo evropsko, s tem pa tudi slovensko gospodarstvo, poslušno predpisuje nove obremenitve in nove davke. V Slovenski demokratski stranki se s tem ne strinjamo. Zaradi tega zakona ne bomo podprli. V postopku smo, tako kot je bilo že povedano, vložili posamezne dopolnitve, ki pa so bile vse zavrnjene. Ker sta odprta samo dva člena, od teh ponovno vlagamo dva amandmaja, in sicer k 5. členu zakona spremenjen amandma, s katerim predlagamo, da Vladi ne podelimo bianko možnosti za predpisovanje dodatnih cestnin za mostove, predore in gorske prelaze. Izjemo, kot jo poznamo v primeru predora Karavanke, torej v primeru, da gre za meddržavni infrastrukturni projekt, pa v zakon vnesemo in je ta taka izjema mogoča samo v primeru, da gre za meddržavni sporazum. Prepričani smo, da bo sicer Vlada slej ko prej začela uvajati dodatne cestnine za gorske prelaze, posamezne predore in mostove, kar ni primerno. Predlagamo tudi amandma k 49. členu zakona, kjer predlagamo za uporabnike bolj prijazen sistem vinjet za enaka časovna obdobja

tukaj predlagamo obdobje desetih dni, ne sedmih dni, direktiva pozna vinjeto za mesec ali dva, predlagamo dvomesečno vinjeto in direktiva pozna vinjeto za leto dni, kjer tudi mi predlagamo, da ta vinjeta za leto dni ostane. Direktiva v osnovnem odstavku ne pozna polletnega obdobja, ki je zapisano v zakonu, daje pa seveda država možnost uvedbe tudi drugačnih obdobij. Vendar je po našem mnenju model, ki ga predlagamo in ki je identičen s sosednjo Republiko Avstrijo za uporabnika bistveno bolj ugodnejši, v ničemer pa ne ogroža finančnega položaja upravljavca slovenskega avtocestnega omrežja, torej Darsa. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke menimo, da sta oba amandmaja smiselna in v korist uporabnikov, zato bi pričakovali, da jo bo tudi vladajoča koalicija podprla.

S cestnino država v celoti financira upravljanje in vzdrževanje avtocestnega križa. Plačevanje cestnine je torej dolžnost voznikov, država pa ima možnost, da se s temi sredstvi upravlja in vzdržuje avtocestno omrežje. Kako opravlja to nalogo danes vidimo vsak dan, ko stojimo v več kilometrskih zastojih na določenih odsekih avtocest, kjer ni gradbišč. Najbolj to občutimo tisti, ki se vozimo na delo v Ljubljano iz Dolenjske, iz Gorenjske, Štajerske in drugod, ko porabimo za pot, ki normalno traja 30 minut, eno uro ali več, zjutraj in pozno popoldne, torej v obratni smeri. Verjetno si tudi predstavljamo, koliko izpušnih plinov gre v tem času v ozračje. Torej, namesto, da bi napore vlagali v širitev avtocest, predvsem pri mestnih vpadnicah, torej da bi se prizadevali za boljšo prevoznost ali avtocest ali pa uporabljali več javnega prevoza, zdaj obremenjujemo uporabnike, kot je na primer možnost, da bi vlada za povrnitev stroškov gradnje, vzdrževanja in obnavljanja določila plačilo plačilo cestnine tudi za uporabo posameznega predora, mostu ali gorskega prelaza. V Novi Sloveniji se zavedamo, da nam evropska direktiva nalaga nov način zaračunavanja cestnine za tovorna vozila glede na emisije CO2. Prav je, da se tovorna vozila razvrščajo v posamezne emisijske razrede, kar pomeni osnovo za določanje višine cestnine, in prav je, da bodo čistejša vozila, ki povzročajo manj onesnaževanja, plačevala manj. Ni pa rečeno, da seveda manj obremenjujejo infrastrukturo. Torej, cilj prenove direktive torej je, da bi bilo na avtocestah več sodobnih čistih vozil, ki bi manj onesnaževala okolje. Pa vendar dvomimo, da bo ta cilj dosežen. Več vozil z manjšim izpustom še ne pomeni manj onesnaževanja okolja, še posebno, če bomo vozili v dolgih zastojih. Dejstvo je, da bodo v prometu še vedno tudi tovorna vozila z več izpusti CO2, razlika bo le, kot smo že prej rekli, višina plačila cestnine. Cestnina ne rešuje onesnaževanja, lahko pa reši težave z zastoji na avtocestah, če bi država ta sredstva dejansko namenila boljšemu vzdrževanju avtocest oziroma izgradnji novih vpadnic v vsaj glavno mesto. Zelo radi se primerjamo s sosednjo Avstrijo. Pri njih je cestnina nižja, in to ob dejstvu, da nimajo velikih zastojev na avtocestah. Naš problem je nepretočnost avtocest in hitrih cest. Vozniki se velikokrat upravičeno ne samo jezimo, ampak tudi sprašujemo, ali plačujemo cestnino kot davek na zastoje. Obe evropski direktivi Slovenija seveda mora prenesti v svoj pravni red, zato v Novi Sloveniji zakonu ne bomo nasprotovali. Hvala. Hvala. Stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov bo predstavila magistra Bojana Muršič. Izvoli. Hvala, podpredsednik, za besedo. Spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi! Slovenija je zelo pomembna tranzitna država, ne le v evropskem, temveč tudi v svetovnem kontekstu. Na našem ozemlju se križajo trije evropski transportni koridorji, Luka Koper pa je ena izmed najpomembnejših sredozemskih pristanišč. Večina prevoza tovora in potnikov se izvaja s cestnimi vozili, zato se naše prometnice vsak dan soočajo s težkim bremenom. Za to potrebujemo dobro ureditev cestninskega sistema. Z novim zakonom se uvaja podlaga za uvedbo elektronskega cestninjenja vozil, česar uvedbo nam nalagajo tudi evropske direktive. Elektronsko cestninjenje je kot sistem v teoriji zelo dobro, za vse uporabnike se odpravi možnost, da se pozabijo datum izteka svoje vinjete in tako po nesreči plačajo kazen. Za pristojne organe pa omogoča širši in natančnejši pregled za obremenjenost cestnih povezav, kar bo v pomoč upravljanju z obstoječimi in in gradnji novih prometnic. Dobrodošli spremembi sta tudi uvedba pristojbine za zunanje stroške za vozila nad 3 tisoč 500 kilogramov in na novo uvedena možnost čezmejne izmenjave podatkov o prekrških, ki jih na naših cestah povzročijo vozniki iz drugih držav Evropske unije. Nadpovprečna obremenitev slovenskih cest, ki jo povzročajo tovornjaki, predvsem iz tujine, ne pustijo škode samo na cestišču, ki je potrebno vse pogostejše obnove, temveč takšni tovornjaki so tudi zelo hrupni in imajo znatno večje izpuste toplogrednih plinov. Z uvedbo pristojbine bo mogoče sanirati povzročeno škodo in zagotoviti večjo stopnjo varnosti slovenskim voznikom na slovenskih cestah. Podoben pozitiven učinek bo imela prej omenjena čezmejna izmenjava, ki bo dovolila, da se za povzročene prekrške na avtocesti ne bo mogoče več skriti v tujini, temveč bodo storilci lahko hitro privedeni k pravici. Poslanski skupini Socialnih demokratov pa bi želeli opozoriti na dve podrobnosti v zakonu, ki nas skrbita. Prva je novo uvedena možnost ločenih pristojbin za uporabo predorov in mostov, kot jo poznamo v sosednji Avstriji. Ker je redna uporaba avtocestnega križa vsakodnevna stvar povprečnega Slovenca, si državljani zaslužijo, da so vnaprej in pravočasno obveščeni, kateri predori in mostovi bodo potencialno vključeni v sistem dodajanja pristojbin. Hkrati si zaslužijo vedeti, kolikšen bo obseg teh pristojbin. Drugi pomislek in skrb imamo glede predlaganih višin cen dnevnih in tedenskih, mesečnih in letnih vinjet. Predlagana višina dnevne vinjete je 10 procentov cene višina tedenske pa 11 procentov cene letne. Dnevna vinjeta je idealna stvar za tiste državljane, ki se ne vozijo pogosto, predvsem za starejše in upokojence, kot tudi družine na dnevnih izletih v naši državi. Predlagane višine cen vinjet, po našem mnenju, med seboj niso sorazmerne in bodo zato udarile po žepe tistih, ki si to najmanj lahko privoščijo. Zato pred uvedbo novih cen vinjet in sistemov MSN oziroma prodornim vladi predlagamo, da še enkrat dobro premisli o tem, kakšne naj bodo cene in kje bodo možne dodatne pristojbine. Državljani si zaslužijo, da o tem vedo pravočasno in se na to tudi primerno pripravijo. KRIVEC:** Hvala. Stališče Poslanske skupine Svoboda bo predstavil gospod Miha Lamut. Izvolite. Spoštovani! Zakon o cestninjenju je bil sprejet in uveljavljen leta 2015, zadnjo večjo spremembo pa doživel leta 2021, ko je bila med drugim uzakonjena širitev vinjetnega in uvedeni ukrepi za okrepitev nadzora nad kršitelji oziroma učinkovitejšo izterjavo neplačane cestnine. V predlogu novega zakona je sicer ohranjena določba, da se za vozila, težja od, 3,5 tone plačuje cestnina glede na prevoženo razdaljo, vzpostavlja pa se nov način zaračunavanja cestnine za tovorna vozila glede na emisije CO dva in sicer v skladu z direktivo 2022 skozi 362, sistem razvrščanja glede na emisije C02 se v Republiki Sloveniji uveljavi v roku dveh let od objave referenčnih emisij za vozila, katerih vrednosti emisij sodijo pod krivuljo upravljavec cestninskih cest, in ponudnik evropskega elektronskega cestninjenja vsakih šest let izvedeta oceno **53. Glede na razvrstitev vozila v emisijski razred CO2 se prilagodi tudi višina infrastrukturne pristojbine, vendar se pri tem zasleduje ohranitev finančne nevtralnosti upravljavca cestninskih cest. Če se torej delež vozil v določenem emisijskem razredu zmanjša zaradi prehoda vozil v druge razrede, vlada na predlog upravljavca prilagodi faktorje infrastrukturne pristojbine, in sicer do konca junija prihodnjega leta. V predlogu novega zakona je ohranjena tudi določba, da se za vozila, lažja od 3,5 tone cestnina plačuje glede na dolžino časovnega obdobja tako imenovana terminska cestnina. Uvaja pa se nova kategorija vinjete, tako za eno, kot dvosledna vozila, in sicer dnevna vinjeta. Poleg nove kategorije vinjet se s predlogom zakona uvajajo tudi nova razmerja med določitvijo cen posameznih vinjet. Cena polletne vinjete tako znaša 55 odstotkov letne, cena mesečne 19, cena tedenske 11 odstotkov in cena dnevne vinjete znaša 9 odstotkov letne vinjete. Na podlagi trenutne ureditve se možnost preveritve veljavnosti vinjete ureja na podlagi splošnega akta upravljavca cestninskih cest. Informacijski pooblaščenec je priporočil prenos te določbe na zakonsko raven. Glede na navedeno je sedaj zakonsko določeno, da se veljavnost vinjet lahko preveri tudi preko spleta, in sicer na spletni strani upravljavca na podlagi vnosa registrske številke vozila. Na podlagi vnosa se pridobijo podatki o obstoju oziroma veljavnosti vinjete. Na tak način je dostop omogočen 24 ur na dan, vse dni v tednu in ne bo omejen na delovni čas pristojnih zaposlenih pri upravljavcu cestninskih cest. Evidenca registrskih tablic vozil, za katere je bila plačana vinjeta, je sestavni del sklopa evidenc upravljavca cestninskih cest, ki jih vodi za potrebe cestninjenja. Glede na to, da evidence vsebujejo tudi osebne podatke uporabnikov, so bile v času zadnje prenove veljavnega zakona izvedene analize učinkov vzpostavljenega sistema evidenc, upoštevana priporočila informacijskega pooblaščenca v zvezi z varovanjem osebnih podatkov. Ker pa se z novim zakonom uveljavlja možnost nakupa uporabnine za posamezne cestninske cestne objekte preko spleta, predlog zakona vzpostavlja zakonsko podlago, ki omogoča upravljavcu vodenje evidenc tovrstnih nakupov oziroma njihovih uporabnikov. Evidence vsebuje podatke o registrski tablici in državi, v katero je bilo vozilo registrirano, podatke o številu zakupljenih prehodov, datum, uro in rok veljavnosti nakupa uporabnine ter osebne podatke pravnih ali fizičnih oseb, plačnikov uporabnine. S predlogom v zakonu se ohranjajo določbe, na podlagi katerih lahko upravljavec cestninskih cest vodi evidence o registriranih uporabnikih, evidenc vozil, ki so oproščena plačila, evidence vozil za katere sistem upravljavca zaradi objektivnih razlogov, kot so na primer tehnične težave, vremenski vplivi in podobno, ni potrdil izvedbe nakupa vinjete in evidence vozil z neplačano cestnino in s tem povezane tudi evidence o prekrških. V predlogu zakona se uvajajo tudi določbe, ki se uporabljajo v primerih, če cestnina ni bila plačana za vozilo, ki je registrirano v drugi državi članici Evropske unije oziroma v državi evropskega gospodarskega prostora, v primerih, če ni mogoče ugotoviti identitete storilca prekrška oziroma mu ni mogoče izdati odločbe o prekršku in v primeru, če storilec prekrška v Republiki Sloveniji nima prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča. Upravljavec potrebne podatke pridobiva preko nacionalne kontaktne točke. V Poslanski skupini Svoboda bomo predlog zakona podprli, saj menimo, da slednji na celovit in premišljen način naslavlja aktualne izzive povezane z zmanjševanjem emisij v prometu,

Prehajamo na razpravo o členih in vloženih amandmajih, ki jo bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 20. november 2024, ki je bil objavljen na e-klopi. V razpravo dajem 5. člen ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da je interes. Odpiram prijavo. Besedo dobi gospod Zvonko Černač, izvolite. V 5. členu zakona je določeno, da Vlada lahko določi, da se zaradi povrnitve stroškov gradnje, vzdrževanja, obratovanja in obnavljanja plačuje cestnina za uporabo posameznega predora, posameznega mostu ali posameznega gorskega prelaza. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke se s tem ne strinjamo. Ne strinjamo se s tem, da zakon podeljuje bianko menico Vladi za predpisovanje dodatnih obremenitev za posamezne mostove, predore ali celo gorske prelaze. Zaradi tega predlagamo, da se ta člen glasi tako: "Cestnina za cestninske ceste vključuje tudi uporabo cestnih objektov na njih. Ne glede na prejšnji odstavek lahko vlada predpiše dodatno cestnino za uporabo predora ali mostu izpuščamo gorske prelaze, vendar samo v primeru, ko predor ali most povezuje Republiko Slovenijo in sosednjo državo in to na podlagi sporazuma s to državo." Menimo, da tako bianko predpisovanja vnaprej v zakonu pomeni, da bo Vlada lahko kadarkoli recimo predpisala dodatno obremenitev, dodatno cestnino za prelaz Vršič, kjer je verjetno največji interes, da se predpiše dodatna obremenitev. Menimo, da to ni primerno, da po nepotrebnem obremenjujemo državljane z dodatnimi obremenitvami, da cestnine v Republiki Sloveniji tako za uporabo državnega cestnega omrežja kot za uporabo avtocestnega omrežja so med najvišjimi po kilometru, po prevoženem kilometru v okviru Evropske unije in da ljudje že zdaj plačujejo prekomerno glede na to, kaj za ta denar dobijo.

Ta dikcija, ki je del zakona, je prenesena v zakon na podlagi evropske uredbe, kot smo že pojasnili, in tudi kot ste vi dejansko povzel že v členu je pogoj, da se to naredi, da gre za objekt med državama in v bistvu se to sklenjena zadeva naredi na podlagi sporazuma in to je v bistvu brez, da je to izpolnjeno, to ni mogoče izvesti. Prav tako zakon ne omogoča dvojnega zaračunavanja cestnin, torej da bi bila mostnina in cestnina hkrati zaračunamo, jaz vam zagotavljam, da je ta strah oziroma bojazen odveč. Hvala lepa. Želi še, ja, kolega Černač, želi še kdo? Če ne, kolega Černač, imate besedo. **ZVONKO ČERNAČ (PS SDS):** Da to ne drži, da v sedaj v obstoječem besedilu zakona piše, da gre za primere, ko se o tem sporazumeta dve državi. To v zakonu ne piše. Mi pa predlagamo, da se to izrecno napiše v zakon. Samo v primeru, ko gre za meddržavni sporazum, je mogoče uvesti dodatno obremenitev, kot je to v primeru predora Karavanke. V ostalih primerih, kot imate zdaj napisano v zakonu, kjer imate bianko menico, nobenih meddržavnih sporazumov nimate v 5. členu, pa predlagamo, da se to ne napiše. Tisto, kar je pa najbolj moteče v ta člen ste vnesli gorske prelaze in popolnoma jasno je, kateri od teh prelazov bo prvi, kjer boste uvedli te dodatne obremenitve. Hvala. Želi še kdo? Ugotavljam, da ni želje po razpravi, zato zaključujem razpravo pri 5. členu. V razpravo dajem 49. člen ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? Ja, vidim, da je več prijavljenih, odpiram prijavo, prosim za prijavo. Zaenkrat je samo gospod Zvonko Černač. Izvoli, imaš besedo. tako kot sem v stališču povedal, ta člen govori o ročnosti vinjet za osebna vozila oziroma za vozila do 3500 Tukaj predlagamo sprememb, dve bistveni spremembi, namesto polletne vinjete dvomesečno vinjeto, tako kot določa to evropska direktiva in namesto sedemdnevne, desetdnevno vinjeto. Predlagamo torej, da se ta sedmi odstavek 49. člena glasi: "Cena dvomesečne elektronske vinjete znaša 30 odstotkov cene letne elektronske vinjete, cena desetdnevne znaša 12 odstotkov cene letne elektronske vinjete, cena dnevne elektronske vinjete znaša 9 odstotkov cene elektronske vinjete in cena elektronske vinjete se uskladi z rastjo življenjskih stroškov v primeru letne inflacije samo takrat, ko je ta višja od 4 odstotkov." Zdaj, v zakonu pa imate vsako uskladitev, vsako leto se bo vinjeta usklajevala **55. TRAK: (DAG) - 13.30** (nadaljevanje) v skladu z inflacijo, tudi če bo šlo za manj kot 4 odstotke, kar ni tako visoka rast, se bodo te vinjete vsako leto avtomatično dražile. In, recimo, teoretično se lahko v par letih ta vinjeta podraži tudi za 20 do 30 odstotkov ob relativno nizki stopnji inflacije, ki ne pogojujejo povečanih stroškov upravljavca avtocestnega omrežja. Po našem mnenju to ni primerno in gre po nepotrebnem za znaten poseg v denarnice ljudi. Zdaj, če pogledamo primerjavo cen z našo sosednjo državo Avstrijo, kjer imajo točno taka razmerja, kot sem jih navedel in ki so razmerja, ki jih opredeljuje tudi evropska direktiva. Iz leta 2022 ta primerjava pokaže, da je stroškovna obremenitev v Republiki Sloveniji glede na prevoženi kilometer po avtocestnem omrežju bistveno višja kot v sosednji državi, kot v sosednji državi. Pri nas je stroškovna obremenitev 18,8 centa za vsak prevoženi kilometer, v sosednji Republiki Avstriji pa 4,6 centa za vsak prevožen kilometer. Torej, več kot trikrat manjša je obremenitev po prevoženem kilometru v sosednji državi. Ob tem, kar je bilo že omenjeno v stališču ene od poslanskih skupin, da je pretočnost njihovega avtocestnega omrežja bistveno boljša in bistveno bolj propustna in da uporabniki tam ne stojijo v kolonah, tako kot smo priče temu v Republiki Sloveniji. In po našem mnenju je neprimerno na eni strani, da se ne uporabi sistem, ki ga prinaša v izvornem členu že evropska direktiva, ki sicer dovoljuje državam članicam, da odstopajo od tega, v kolikor menijo, da imajo posebne specifike, mi teh specifik ne vidimo. Avstrija je, tako kot Slovenija, tranzitna država. In v drugem primeru, ko uporabniki za tisto, kar plačajo, ne dobijo primerne storitve, se nam ne zdi primerno, da se jih prekomerno in dodatno obremenjuje. Predvsem pa se nam ne zdi primerno, da se cena vinjete na podlagi določbe zakona vsako leto avtomatično podraži zaradi stopnje rasti cen, se pravi, vsako leto, ne glede na to, kakšna bo stopnja rasti cen, ne glede na to, kakšna bo stroškovna učinkovitost upravljavca avtocestnega omrežja Darsa. Trenutno je ta stroškovna učinkovitost - ne trenutno, ampak v zadnjih desetih letih - izjemno visoka. Veste, da ima upravljavec avtocestnega omrežja enormne dobičke, da ob približno pol milijarde prometa letno ustvari približno tretjino, kar ostane kot dobiček 150 milijonov evrov letno. Vse to plačujemo uporabniki avtocestnega omrežja. Pošteno je treba povedati, da je znaten delež tega seveda tranzitni promet, predvsem tranzitni tovorni promet, ampak ne glede na to menimo, da je neprimerno domače uporabnike, ki omrežje uporabljamo vsak dan in ki nismo deležni take storitve, kot bi jo morali biti, kot so jo deležni v nekaterih sosednjih državah. Menimo, da bi bilo prav, da se naredi tukaj en korak bližje in da se omogoči prijaznejši sistem, ki bo na drugi strani pa v ničemer ne ogrozil finančne učinkovitosti upravljavcev avtocestnega omrežja. Hvala. Želi še kdo razpravljati? Ugotavljam, da je še interes. Kolega Hoivik. Še kdo? Ker ne, kolega Hoivik, imate besedo. Najlepša hvala. Kolega Černač je že obrazložil naš amandma, seveda ga bom podprl. Želel sem pa samo spomniti, da je sistem vinjet uvedla prva Janševa Vlada in pravzaprav tudi sistem e-vinjet je uvedla tretja Janševa Vlada, kar je zagotovo prispevalo k enotnem sistemu. sistemu. Vendar, ko pa imamo levosredinske oziroma leve vlade na oblasti, tako na primer za časa Janševe Vlade je bila vinjeta letna 55 evrov, za časa predprejšnje Vlade, torej za časa Šarčeve Vlade, je poletela cena na 110 evrov. Zdaj smo približno pri 120 evrov letne vinjete. In ne pozabimo, ta denar gre v večini za Dars. Že za jutri se napoveduje sneg in vidite, kako denar porabljajo upravljavci Darsa, ko bomo najbrž že jutri stali v prometnih konicah, ko Dars ne bo opravil svojega dela. Ob tem amandmaju že sedaj pozivam zimske službe, da pričnejo z delom, da se tega zavedajo, in da ne bomo v petek zvečer v informativnih oddajah poslušali, kako jih je spet presenetil sneg.

amandmaju. Kar se družbe Dars tiče, to je, on v bistvu upravljavec našega cestninskega sistema in on bistvu mora zagotavljati, da posluje vzdržno. Direktiva res omogoča različne, različna razmerja. Dars je predlagal, torej kot upravljavec je predlagal razmerje, ki zagotavlja finančno vzdržnost. Pri tem je upošteval prihodke, torej razmerja med cenami in dolžina veljavnosti vinjet in to je v bistvu naša odgovornost. Tudi Avstrija ima na zakonit način usklajen, torej z Evropsko direktivo, vzpostavljen cestninski sistem, tako kot ga imamo mi, s tem, da je pač njihov prilagojen njim. Naš je prilagojen nam. Kar se tiče vlaganj v v avtocestno omrežje, torej govorimo o zastojih. Res je, na slovenskih avtocestah so zastoji, zaradi tudi povečanega prometa, širi. Dars te probleme seveda tudi naslavlja, vzpostavlja tretje prometne pasove. Že naslednje leto se bo širila vpadnica proti, na štajerski avtocesti, sledila bo seveda tudi na primorski, na drugih

za to, da se prometni zastoji, da se bodo zmanjšali. Kar se cene tiče. Res je, v bistvu obstoječi zakon omogoča indeksacijo, k indeksaciji mora dati Vlada oziroma ministrstvo soglasje. V Sloveniji se že dolgo časa cestnine niso usklajevale s stroški, zato so bili tudi skoki. Tudi letos se je sredi leta v bistvu za minimalni znesek cestnina uskladila. Mi v bistvu sledimo temu, da Dars vzdržno posluje. Kar se pa tiče dobička, ki jih ima Dars, zagotavljam vam, da takega velikega dobička ne bi bilo, če je kakšna tožba na kakšnem odseku za izgradnjo tretje razvojne osi ne bi bila aktualna, bi se ti milijoni kar hitro prelevili v gradbene za to, da bi vsi deli Slovenije dobili kvalitetno cestno povezavo kot si jo zaslužimo - govorimo o južnem kraku. Hvala lepa.

Jaz sem povedal, seveda predlagamo uskladitev z izvornim členom Evropske direktive in predlagamo način, ki ga ima Avstrija, je za uporabnike bolj prijazen. Ker Avstrija obremenjuje uporabnika s 4,6 centi na prevoženi kilometer, Slovenija pa za 18,8 centi na prevoženi kilometer - o tem sem jaz govoril, samo to je razlika.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 amandmajih bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora odločali v petek 22. 11. v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Ker po končani razpravi odbor členov predloga zakona ni sprejel, je bila druga obravnava predloga zakona na seji delovnega telesa končana. Besedo dajem predstavnikom poslanskih skupin za predstavitev stališč. Najprej dobi besedo Poslanska skupina Nova Slovenija - krščanski demokrati, zanjo gospa Iva Dimic. Dimic. Hvala lepa, spoštovani podpredsednik. Spoštovane kolegice in kolegi. Zakon za skrajševanje nedopustno dolgih čakalnih vrst smo v Novi Sloveniji vložili že tretjič v tem mandatu in čudi nas, da Vlada rešitev iz predlaganega zakona nikakor ne želi uporabiti v praksi. Na matičnem odboru smo lahko slišali, da Vlada v zdravstvu nakopičenih težav ne rešuje, temveč zgolj podaljšuje nastalo situacijo, kar se kaže tudi v zdravniški stavki, ki traja že od 15. januarja letos pa vse do danes, ko smo že 21. novembra in ji ni videti konca, posledice pa čutijo pacienti. Zakonodajna rešitev Nove Slovenije bi čakajočim nad dopustno čakalno dobo omogočila, da zdravstveno storitev opravijo pri kateremkoli izvajalcu v Sloveniji, ki ima licenco za opravljanje zdravstvene dejavnosti. S tem bi aktivno pristopili k skrajševanju čakalnih vrst. Če v središče postavite pacienta in vse zdravstvene storitve, ki jih potrebuje, potem se prava pot reševanja našega sistema sama izriše. Temelji na sodelovanju, komplementarnosti ter dopolnjevanju med javnim in zasebnim sektorjem. Ne delitve in iztiskanje izvajalcev iz mreže, ampak povezovanje in sodelovanje je ključ do rešitve nakopičenih težav v našem zdravstvenem sistemu. Torej razumemo definicijo javnega zdravstva tako, da je v središču bolnik in iz javno solidarnostno zbranih sredstev se plačata njegova obravnava in zdravljenje, ki ju potrebuje, ne glede kdo ju izvaja. Seveda se ob tem postavlja vprašanje ali je slovenska družba zmožna finančno slediti zdravstvenim potrebam naših državljanov. Naš odgovor je da. Po našem predlogu bi izvajalec za opravljeno storitev od ZZZS prejel enako plačilo kot ga zanjo prejmejo javni zavodi ali koncesionarji. Že sedaj gre lahko tak bolnik na poseg ali zdravljenje v tujino, ZZZS pa mu znotraj Evropske unije in še nekaterih drugih državah krije stroške storitve pri kateremkoli izvajalcu zdravstvene dejavnosti bodisi v javni mreži ali zasebnem sektorju, in sicer v višini kot ta storitev znaša v javni zdravstveni mreži v državi, kjer je opravil zdravljenje. V primeru sprejetja zakona bi se obseg izdatkov ZZZS na eni strani povečal zaradi večjega koriščenja zdravstvenih storitev, na drugi strani pa zmanjšal zaradi krajših bolniških odsotnosti, ker bi lahko zavarovanci hitreje opravili zdravstveno storitev. Zakon je namenjen temu, da denar sledi pacientu in da se zdravstvene storitve opravijo ne glede na izvajalca. Na ta način želimo skrajšati čakalne dobe. V začetku septembra 2024 je število vseh čakajočih znašalo 305 tisoč 452, od teh jih je nad dopustno čakalno dobo čakalo 156 tisoč 753. V enem letu od septembra 2023 do septembra 2024 je število čakajočih nad dopustno čakalno dobo zraslo za 13 odstotkov in je raslo mnogo hitreje od števila vseh čakajočih. Ministrstvo za zdravje je nato podaljšalo dolžino dopustne čakalne dobe pri stopnji nujnosti "zelo hitro" s prvotnih 14 dni na 30 dni, tako je bilo na dan 14. novembra 2024 nedopustno čakajočih le 76 tisoč 590. Se pravi, administrativno skrajševanje čakalnih dob je uspelo, dejansko pa ne, saj je vseh čakajočih zdaj že 308 Pri diagnostičnih postopkih je najdaljša čakalna doba pri stopnji nujnosti "zelo hitro" kar 588 dni, in sicer za magnetnoresonančno angigagrafijo pljučnih ven s kontrastni sredstev. Magnetna resonanca pljučnih arterij 522 dni - je to za Vlado uspeh ali alarm? Akutno stanje s čakalnimi dobami v zdravstvu bi morali odpraviti čim prej, saj vsi vladni poskusi do sedaj niso dali učinkov. imate res še veliko idej in rešitev, že samo njihova napoved pa je / znak za konec razprave/ zanihala. Zdravstveni sistem do te mere, da razni primeri po državi že kršijo(?) njegovo razgradnjo. Spomnimo se nedavnega primera otroka, ki je moral na ultrazvok peljati v Ljubljano, ker v Celju takrat ni bilo radiologa, ki bi lahko potrdil sum na vnet slepič. Žal vladajoča koalicija očitno še ne nameravate reševati vse daljših čakalnih dob in iščete načine, kako bi zdravnike iztisnili iz državnega zdravstva. Zato je naš predlog na matičnem Odboru za zdravstvo bil ponovno zavrnjen. skupin. Magistra Bojana Muršič bo predstavila stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Izvoli. **MAG. Hvala ponovno za besedo. Najprej mi dovolite, da želim poudariti, da gre že za tretji poskus vložitve istega predloga zakona, istega predlagatelja manj kot v letu dni. Govorimo o Predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Izpostaviti moram, da je vsem pripombam in priporočilom navkljub, tako s strani Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora, kot Vlade kot tudi Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, predlog že tretjič vsebinsko enak. Enak predlog zakona je ista skupina poslank in poslancev prvič vložila že novembra lani, drugič ponovno januarja letos, tretjič pa oktobra tega leta. Oba predhodna zakonodajna postopka sta bila končana potem, ko členi predloga zakona na Odboru za zdravstvo niso bili sprejeti. Predlog tudi v tretje ni požel podpore. In če povzamem, predlog ureja pravico zavarovanca do proste izbire zdravnika in zdravstvenega zavoda, zato 80. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju dopolnjuje z dvema odstavkoma. Prvi predlagani odstavek določa, da ima zavarovana oseba v primeru, ko je pri uveljavljanju pravic iz zdravstvenega zavarovanja presežena najdaljša dopustna čakalna doba, pravico do izbire zdravnika in izvajalca zdravstvene dejavnosti, ki ni del mreže javne zdravstvene službe in izpolnjuje v Zakonu o zdravstveni dejavnosti zahtevane pogoje za opravljanje zdravstvene dejavnosti. Drugi predlagani odstavek pa določa, da plačilo za opravljanje zdravstvene storitve Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije izvrši neposredno izvajalcu zdravstvene dejavnosti v višini cene storitve kot je določena v javni zdravstveni mreži. Javno zdravstveno varstvo je sestavni del socialne varnosti državljanov in omejevanje dostopnosti glede na zmožnost plačila posega v človekovo dostojanstvo. Predlagatelji sicer trdijo, da je njihov predlog izhaja iz želje po skrajševanju čakalnih dob. Socialni demokrati pa menimo, da gre za premišljen poseg v javni zdravstveni sistem, ki pod navidezno skrbjo za dobrobit pacienta, v bistvu služi predvsem slabenju sistema, najprej z vztrajnim finančnim izčrpavanjem doseči razgradnjo le tega, nato pa ga privatizirati in mi temu nasprotujemo. Tudi zato, ker ta in podobni pristopi privatizacije s preusmerjanjem donosnih storitev od izvajalcev, od javnih izvajalcev k zasebnikom, čakalne dobe pravzaprav ustvarjajo. Predlog Nove Slovenije bi dejansko šel še korak naprej. Dostop do javnega denarja bi omogočil tudi tistim izvajalcem zdravstvene dejavnosti, ki niso del javne zdravstvene mreže. Čakalne dobe, ki naj bi reševal ta predlog, so posledica iskanja načinov, da se zdravstvena storitev namesto v javnem zdravstvenem sistemu opravi v zasebni praksi. Pravi razlog je možnost večjega zaslužka za izvajalca, je ožje specializiran, njegova davčna obveznost je praviloma nižja, hkrati pa se lahko posveti le izbranim primerom, ki mu ustvarjajo, ki morebitne zaplete in težje primere pa prepušča oskrbi in stroškom javnega zdravstvenega sistema. Skrajševanje čakalnih dob ne bomo dosegli z nadaljnjo razgradnjo in finančnim izčrpavanjem sistema, temveč je potrebna vključitev vseh struktur, problema pa se moramo lotiti celostno, da si bodo vsi izvajalci zdravstvene dejavnosti porazdelili bremena neprekinjenega zdravstvenega varstva, dežurstev, zapletov in nadobremenitev. Rešitev je v pravični razbremenitvi bremen in ne v prerivanju za najsočnejše sadeže. Menimo, da bomo lažje zagotovili dostopnost zdravstva in skrajševanje čakalnih vrst, če bomo spremenili pravila o dodatnem delu zdravstvenega osebja, ki danes omogoča preusmerjanje bolnikov in **59. TRAK: (NB) - 13.50** (nadaljevanje) denarja k zasebnikom. Kar skušamo odpraviti z novim zakonom o zdravstveni dejavnosti in dokončati plačno reformo, ki bo zagotovila pravična plačna razmerja in pošteno plačilo za več in bolje opravljenega dela v javnem zdravstvenem sistemu. Ključna koraka v smeri skrajševanja čakalnih vrst in bolj dostopnega zdravstva bomo v poslanski skupini seveda takrat podprli. Razgradnji javnega zdravstvenega sistema, privatizaciji in ustvarjanju dobičkov nekaterih zasebnikov na račun javne zdravstvene blagajne, pa Socialni

Hvala lepa, spoštovani podpredsednik, spoštovana gospa ministrica, spoštovane kolegice in kolegi! Hvala lepa za besedo. Danes imamo pred seboj znova predlog Nove Slovenije, po novi vajo, bi rekli, ki predvideva vključitev zasebnikov v javno zdravstvo. Nekateri morda lahko to vidijo kot vztrajnost omenjene stranke ali kot premišljen manever opozicije, nam je pa jasno, da gre predvsem za premišljeno nagovarjanje lastnih volivk in volivcev in nekaterih interesnih skupin s temami, za katere vemo, da jih bodo aktivirale na morebitnihjih oziroma bližajočih se prihodnjih, kakorkoli, volitvah. Ideja predloga je, kot že rečeno, omogočiti zavarovanim osebam, da posamezno zdravstveno storitev za katero je v javni zdravstveni mreži presežena najdaljša dopustna čakalna doba opravijo pri zasebniku. Plačilo take storitve bi nato zagotovil Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, in sicer v višini cene storitev, ki je določena v javni zdravstveni mreži. Čeprav se predlog na prvi pogled zdi morda všečen in plemenit, pa njegova analiza pokaže, da ne gre za kaj drugega kot za korak v smeri privatizacije slovenskega javnega zdravstva. Zakaj? Za izvajalce izven javne zdravstvene mreže veljajo namreč bistveno drugačna pravila kot za tiste v njej. Medtem ko so zdravniki v javni mreži dolžni sprejeti in obravnavati vsakega pacienta, se lahko zasebniki sami odločajo katerega pacienta bodo sprejeli v obravnavo in katerega ne. To samo po sebi in v idealnih razmerah niti ne bi bilo sporno, če ne bi pretekle izkušnje pokazale, da se v iskanju najlažje poti in čim večjega zaslužka zasebniki usmerijo v izvajanje zdravstvenih storitev, ki zanje predstavljajo pač najnižje stroške in tudi kdo bi jim konec koncev glede na podjetniško pobudo in tržno gospodarstvo tudi zameril? Zasebniki bodo torej za denar zdravstvene blagajne opravljali zgolj enostavne zdravstvene storitve in preglede, po čemer se bodo morali pacienti za vsako cenovno bolj kompleksno storitev vračati v javno zdravstveno mrežo, in prav pri kompleksnejših zdravstvenih storitvah imamo tudi najdaljše čakalne vrste. Torej, ne samo, da se s takim ukrepom dolgih čakalnih vrst sploh ne naslavlja, še več, s tem tvegamo s tem povečamo tveganje za odliv kadra iz javne zdravstvene mreže. S takim pristopom namreč naredimo položaj čistih zasebnikov izjemno atraktiven, zdravniki pač obdržijo vse bonitete zasebnikov, hkrati pa jim omogočimo tudi neko finančno varnost preko rednega vira zaslužka v obliki plačila storitev iz javne zdravstvene blagajne. In še nekaj malega o ceni in plačilu storitev, kot jih ponuja predlog Poslanske skupine Nove Slovenije. Čeprav predlog zakona določa, da bo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije storitve plačeval po ceni, ki je za storitev določena v javni zdravstveni mreži, pa to dejansko še ne pomeni, da bo to tudi končna cena za uporabnika. Zasebnik, lahko namreč v okviru svoje podjetniške pobude in svobode za opravljanje zdravstvenih storitev določi lastno ceno in ga pri tem praktično nič ne omejuje, lahko je ta cena recimo tudi po večkrat višja, od cene, določene v javni zdravstveni mreži, po cenikih, država namreč pri teh cenah pa nima kakšne pristojnosti regulacije. In kaj se bo torej zgodilo z razliko med ceno zasebnika in ceno, ki jo bo financirala zdravstvena blagajna? Najverjetneje bi ta razlika padla na pleča pacienta in seveda tistega pač, ki si bi jo lahko privoščil. Predlog zakona prav tako ne določa presojanja pogoja preseganja dovoljenih čakalnih dob, ne določa postopka po katerem bo oseba lahko izbrala izvajalca izven mreže in ne določa nadzora nad delovanjem izvajalcev. Izven mreže in ponovno poudarjamo, takšen predlog zakona kot je pred nami pomeni privatizacijo zdravstva in širitev javne zdravstvene mreže. od nekaterih, ki na vsak način želijo na račun zasebnega kapitala osiromašiti javno zdravstvo, se mi zavedamo, kako težko izborjena pravica je delujoč je delujoč javni zdravstveni sistem. Seveda so izboljšave nujno potrebne, seveda je racionalizacija tudi porabe potrebna in ravno zato je za Gibanje Svoboda javno zdravstvo ena ključnih vrednot, za katero se bomo tudi borili. Javni zdravstveni sistem pa je edini sistem, ki zagotavlja enako enakopravno obravnavo vsem zavarovancem, ne glede na njihov socialni položaj ali zdravstveno stanje. In je tudi edini, ki se lahko uspešno spopade z izzivi prihodnosti: starajoče prebivalstvo, razvoj bolezni in zdravljenje ter nevarnost pojava novih bolezni. Poslanci Gibanja Svoboda predloga zakona nismo podprli in ga tudi sicer

Hvala za besedo. Lep pozdrav! Že dolgo časa beležimo dolge čakalne vrste in z več ukrepi nam jih nikakor ne uspe skrajšati. Pravzaprav se te le še povečujejo in bolniki obupavajo nad sistemom, ki se zaradi te koalicije, ki je v vojni z zdravniki že več kot leto dni, pred našimi očmi pospešeno ruši, in ko nekaj porušiš, ko ljudje odidejo, je težko to ponovno vzpostaviti, poleg tega zahteva tudi veliko časa. Koalicija je v koalicijsko pogodbo leta 2022 napisala (citiram): "Takojšnje skrajšanje čakalnih dob. Na podlagi interventnega zakona v zdravstvu bomo sprejeli aneks k splošnemu dogovoru, v katerem bo določeno, da se vse storitve plačujejo po opravljenih storitvah. Storitve lahko opravijo vsi izvajalci, ki se prijavijo v sistem. Zaradi ogromnega števila ljudi, ki nimajo primerne oskrbe, je treba aktivirati vse potenciale zdravstvenega sistema, ki so na voljo. Storitve se bodo dodelile kaskadno, najprej razpis samo za javne zavode, okvirno čez tri mesece za koncesionarje in nato okvirno čez tri mesece za zasebnike. Hkrati z razpisom za javne zavode se bo vzpostavil nadzor nad čakalnimi vrstami. Razpis mora biti narejen tako, da zaposleni v javnem sektorju praviloma ne morejo izvajati storitev iz razpisa pri koncesionarjih in zasebnikih. Ukrep bi veljal začasno, torej do upada čakalnih vrst na dopustno raven." (Konec citata iz koalicijske pogodbe.) Interventni zakon je bil sprejet, porabili smo sto milijonov evrov, učinek pa ni bil tak, kot smo si želeli. Vse skupaj se je nadaljevalo s stavko zdravnikov, ki traja in traja, čakalne vrste pa se samo še povečujejo. Zato so v Poslanski skupini NSi že tretjič vložili novelo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, s katerim predlagajo, da zavarovanci, ki na zdravstveno storitev, krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, čakajo nad dopustno čakalno dobo, lahko zdravstveno storitev opravijo pri izvajalcu zunaj zdravstvene mreže, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje zdravstvene dejavnosti. Po predlogu opravljeno zdravstveno storitev ZZZS plača neposredno izvajalcu zdravstvene dejavnosti v višini cene storitve, kot je določena v javni zdravstveni mreži. Nesprejemljivo je, da ljudje, ki plačujejo zdravstveno zavarovanje, ne pridejo do zdravstvene oskrbe, ko jo potrebujejo. Za odpravo čakalnih dob je potrebno vključiti vse razpoložljive zdravstvene kapacitete, tako javne zavode, koncesionarje, kot zasebnike. In to ste, kot sem vam citirala, zapisali v koalicijsko pogodbo. Pa tega ne znate narediti, ker ste, kot rečeno, v vojni z zdravniki in to vojno samo stopnjujete. Namesto, da bi sistem reševali, jih dobesedno silite, da odhajajo iz javnih zavodov k zasebnikom, kjer jih ne zmerjajo z gnilimi jabolki in podobno, kar smo slišali iz ust predsednika Vlade doktorja Roberta Goloba. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije brez težav plača opravljene storitve v tujini - pozor - tudi pri zasebniku, v Sloveniji pa ne. Torej, zasebnik iz tujine je v redu, zasebnik iz Slovenije ni v redu - razumi, kdor more. Medtem pa je vsakič več ljudi v vrsti oziroma, kot je bilo rečeno, naj se postavijo drugače v vrsto, pa ne bodo take vrste. V Poslanski skupini SDS podpiramo vsa prizadevanja za krajšanje čakalnih dob, zato smo novelo zakona na odboru podprli. Hvala. Končali smo predstavitve stališč poslanskih skupin. V skladu z razlago Komisije za Poslovnik z dne 9. december 2009 Državni zbor ugotavlja, da je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan.

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici Vlade, doktor Valentini Prevolnik Rupel, ministrici za zdravje. Izvolite. Najlepša hvala za besedo. Spoštovana gospa podpredsednica, spoštovane poslanke, cenjeni poslanci! Vlada je v zakonodajni postopek poslala predlog zakona o zagotavljanju kakovosti v zdravstvu. Pri pripravi predloga zakona je sodelovala delovna skupina sestavljena iz predstavnikov vseh najpomembnejših deležnikov v zdravstvu, zbornice, Združenja zdravstvenih zavodov, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zveza pacientov, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije. Poglavitni cilj predloga zakona je vzpostavitev pogojev za zagotovitev sistema vodenja in upravljanja kakovosti za vse izvajalce zdravstvene dejavnosti ter zagotovitev ustrezne nadgradnje sistema kakovosti v zdravstvu. Z upoštevanjem potreb in posebnosti zdravstva v Sloveniji ter evropskih standardov in smernic je nujno zagotoviti vse infrastrukturne vire za doseganje ciljev na podlagi uveljavljenih in priznanih zdravstvenih standardov izboljšati upravljanje kakovosti pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, opolnomočiti javnost z javno dostopnimi podatki o kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave. Vzpostaviti soliden sistem korektivnih ukrepov s spremljanjem in nadzorovanjem uspešnosti in učinkovitosti delovanja in dejavno sodelovati z nevladnimi organizacijami s področja varstva pacientovih pravic, vse z namenom vzpostavitve varnejšega zdravstvenega sistema in osredotočanja na ljudi, soustvarjanja javnega zdravja z zdravstvenimi delavci ter graditev zaupanja. V zakonu so predvidene naslednje poglavitne rešitve. V zakonu se jasno določajo obveznosti posameznih deležnikov v zdravstvu za zagotavljanje kakovosti v zdravstvu. In sicer Vlade Republike Slovenije, izvajalcev zdravstvene dejavnosti, zaposlenih v zdravstveni dejavnosti, plačnika zdravstvenih storitev, zbornic in strokovnih združenj, nevladnih organizacij s področja varstva pacientovih pravic in pacientov. V predlogu zakona se predvideva ustanovitev posebnega posvetovalnega telesa, ki ga imenuje minister za zdravje. Svet za kakovost je najvišji strokovno usklajevalni in posvetovalni organ ministra za zdravje na področju kakovosti in varnosti v zdravstvu. Vlada bo za namen zagotavljanja in razvoja kakovosti v zdravstvu ustanovila javno agencijo s statusom osebe javnega prava. Glede na naravo oziroma vrsto nalog, ki jih bo opravljala javna agencija, ni potreben stalni neposredni politični nadzor nad opravljanjem nalog. Namreč, javna agencija, bo pri svojem delovanju samostojna in neodvisna. Zavezovala bodo načela strokovnosti, nepristranosti, zakonitosti in politične nevtralnosti. S predlaganim zakonom se ureja tudi vrednotenje zdravstvenih tehnologij, ki je del kakovostne in varne zdravstvene obravnave in išče najbolj primerno rešitev za paciente. Določa se prostovoljna certifikacija oziroma akreditacija za izvajalce zdravstvene dejavnosti. Z amandmajem se sledi mnenju zakonodajnopravne službe in pripomore k večji jasnosti in pravni predvidljivosti. Izvajalci morajo vzpostaviti in vzdrževati sistem vodenja kakovosti vsaj na podlagi minimalnih standardov, ki jih določa agencija. Če so akreditirani ali certificirani v skladu z 28. členom tega zakona se smatra, da pogoji izpolnjevanja minimalnih standardov izpolnjujejo. S prenosom upravnega in sistemskega nadzora na javno agencijo se zagotavlja celovit nadzor, ki ni omejen zgolj na eno poklicno skupino in bo posebno pozornost namenil tudi področju kakovosti in varnosti. V amandmajih, ki so bili sprejeti tekom zakonodajnega postopka so upoštevane vsebinske in nomotehnične pripombe Zakonodajno-pravne službe. Prav tako so v določeni meri upoštevane pripombe vseh deležnikov. Predlagamo, da se v skladu s 38. členom Poslovnika Državnega zbora tretja obravnava predloga zakona opravi na tej seji Državnega zbora. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za zdravstvo. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo podpredsedniku magistru Deanu Premiku. **MAG. Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav! Odbor za zdravstvo je obravnaval Predlog zakona o zagotavljanju kakovosti v zdravstvu, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje predložila Vlada. Predstavnica predlagatelja, ministrica za zdravje, je predstavila predlog zakona in izpostavila, da je poglavitni cilj predloga zakona vzpostavitev pogojev za zagotovitev sistema vodenja in upravljanja kakovosti za vse izvajalce zdravstvene dejavnosti ter zagotovitev ustrezne nadgradnje sistema kakovosti v zdravstvu. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je predstavila pisno mnenje in povzela pripombe k posameznim členom predloga. Povedala je, da predlogi za amandmaje odbora v določenem delu sicer izboljšujejo predlagano zakonsko besedilo, vendar ne odpravlja vseh pomislekov. Predstavnik Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide je predstavil pisno mnenje in poudaril, da komisija predlog zakona podpira, saj ocenjuje, da je ključni namen predloga zakona zagotoviti čim bolj varno in kakovostno obravnavo pacientov. Stališče k predlogu zakona so podali tudi vabljeni na sejo, in sicer predstavniki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zdravniške zbornice Slovenije, Lekarniške zbornice Slovenije, Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije in Zveze organizacij pacientov Slovenije, ki so v večjem delu predlog zakona podprli. Izpostavili pa so nekatere pomisleke glede izvedljivosti zakona za manjše izvajalce. Želijo tudi, da bi bil zakon bolj usmerjen v graditev kulture varnosti in ne v kaznovalno politiko. V razpravi je večina razpravljavcev o predlogu zakona izrekla podporo. Menili so, da je pomembno, da se zakon končno sprejme, ker prinaša večjo varnost za paciente, bolj kakovostne zdravstvene storitve in neodvisen nadzor nad kakovostjo zdravstvenih storitev. Poudarili so, da je bistvo zakona transparentnost, saj bodo informacije o kakovosti in varnosti dostopne vsem, bolniki pa se bodo imeli možnost bolje odločati o načinu svojega zdravljenja. Zakon vzpostavlja sistem, ki bo omogočal preventivo, kako preprečiti nastanek varnostnih incidentov. Nameni in cilji zakona gredo v pravo smer. Zakon pa je potreben tudi zato, ker je Slovenija edina članica Evropske unije, v kateri je nadzor varnostnih pacientov še vedno prepuščen samo poklicnim zbornicam in ne državnim organom. Nekateri razpravljavci pa so izpostavili, da je uvedba standardov kakovosti in varnosti zdravstvenih storitev potrebna s stališča pacientov, saj imajo pravico do kakovostnih storitev, hkrati pa morajo biti izvajalci in zdravstveno osebje motivirani, da dosegajo visoke standarde kakovosti. Opozorili so tudi na nekatere pomanjkljive definicije in nedoslednost predlogu. Menili so tudi, da zakon ne bo izboljšal bistvene težave zdravstvenega sistema, in sicer dostopnost do zdravstvenih storitev. Ministrica za zdravje je povedala, da bo po sprejetju zakona Ministrstvo za zdravje pripravilo predlog strategije kakovosti na podlagi analize stanja, zagotovilo finančne vire in javno objavo rezultatov spremljanja kakovosti zdravstvene obravnave in izkušenj pacientov z zdravstveno obravnavo. Odbor je sprejel svoje amandmaje, na podlagi teh odločitev pa je pripravljen dopolnjen predlog zakona. Hvala. **PODPREDSEDNIK DANIJEL KRIVEC:** Hvala. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Magistra Bojana Muršič bo predstavila stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Izvoli. Hvala lepa, podpredsednik, za besedo. Spoštovana ministrica, kolegice in kolegi. Uvedba zakonsko obveznih standardov kakovosti je dolgoletna želja in potreba v slovenskem zdravstvu. Sistematično spremljanje rezultatov zdravljenja in kakovosti posameznih obravnav je nujen predpogoj za to. Kakovost je v zdravstvu namreč neločljivo povezana z varnostjo. Le varna obravnava pacienta je lahko kakovostna, zato je le malo področij, kjer bi se vsi deležniki enotno strinjali, da ga je potrebno urediti na ravni zakona. Mnoge kritične dejavnosti po vsem svetu imajo vzpostavljene visoke standarde kakovosti in njihovega spremljanja. Njihovo delovanje v mnogočem določajo strogi protokoli, redno preverjanje in pogosto tudi certificiranje izvajalca, ki potrjuje, da ta resnično deluje v skladu s postavljenimi standardi. Vse to ne pomeni, da v zdravstvu, enako kot na primer v letalski industriji, ne prihaja do napak in tudi tragičnih posledic, vendar pa se izvajajo vsi ustrezni postopki, da se prepreči kar največji delež napak. Vsak odstop od praks varnosti in kakovosti, četudi ni imel posledic, se preišče in uporabi za učenje ter izboljšave prihodnjih procesov. Bistvo sistema kakovosti je torej razvoj organizacijske kulture stalnega učenja in neprestanega izboljšanja. Spremljanje kakovosti v slovenskem zdravstvu ni nobena novost, kot vse druge kompleksne dejavnosti imajo mnogi izvajalci že zdaj vzpostavljene številne varnostne protokole in standarde kakovosti, vse bolnišnice pa tudi večina zdravstvenih domov so že danes vključeni v številne postopke certificiranja po mednarodnih standardih, zato je namen danes obravnavanega zakona predvsem vzpostaviti enoten sistem, ki bo ustrezno nadgradil obstoječe stanje in določil postopke, s katerimi bodo prakse poenotene, zbrani rezultati pa medsebojno primerljivi. Zakon zato uveljavlja skupna načela kakovosti in varnosti, jasno opredeljuje varnostna tveganja in dogodke ter določa protokole za njihovo preprečevanje in odpravo, določa obveznosti izvajalcev, prav tako pa vzpostavlja neodvisno agencijo, ki bo določala standarde, opravljala nadzor in po potrebi tudi ukrepala, če izvajalci standardov ne bodo upoštevali. Prav vzpostavitev neodvisnega telesa agencije in prenos nadzornih mehanizmov nanjo se nam v Poslanski skupini Socialnih demokratov zdi ena najpomembnejša nadgradnja sedanjega sistema kakovosti. Do sedaj je bila namreč večina nadzorov in potencialnih sankcij prepuščena samim zdravstvenim izvajalcem in Zdravniški zbornici, po sprejetju tega zakona pa izvajalci in zdravniki ne bodo več, če se tako izrazim, nadzirali samih sebe, temveč bo to po enotnih standardih opravljala agencija. Taka sprememba, pri kateri smo vztrajali tudi Socialni demokrati, pomeni uvedbo učinkovitega nadzora kakovosti v slovensko zdravstvo pa tudi možnost izločitve tistih izjem, ki s svojo nestrokovnostjo in neobvladovanjem tveganj ogrožajo svoje paciente. Kot bomo mnogi povedali v tej razpravi, se je ta zakon pripravljal 15 let. Pomemben ni zgolj zaradi nadzora in sankcij, enako pomembna je vzpostavitev enotnega, medsebojno primerljivega sistema kakovosti pri vseh izvajalcih. Na podlagi tega bodo pacienti, pa tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije kot plačnik storitev, dobili jasen vpogled o izidih obravnav v posamezni ustanovi, kar jim bo olajšalo odločitve pri izbiri izvajalcev in nakupih ali nakupih zdravstvenih storitev. Kljub dolgemu pričakovanju zakona pa Socialni demokrati izpostavljamo še, da je ključni namen zakona tudi ustvariti kulturo, v kateri se napake spremlja in se iz njih uči, ne pa kulture strahu in kaznovanja. Glede na nekatere uporabljene izraze v zakonu, pri katerih pripravljavec zakona vztraja, opozarjamo, da bi lahko napačno razumevanje v praksi privedlo do napačnih oziroma nasprotnih učinkov. Zato močno priporočamo vsem deležnikom, da se pri izvajanju zakona osredotočijo predvsem na aspekt, ki teži k izboljšanju. Kaznovanje naj se uporablja predvsem v tistih izjemnih primerih, ko se varnost pacientov, pacientov ogroža namerno in zaradi pohlepa. Poslanski skupini Socialnih demokratov bomo predlog zakona večinsko podprli in pričakujemo, da bo pomagal zagotoviti varnost in zdravje naših pacientov. Hvala lepa.

Sistemi vodenja kakovosti se ne postavljajo sami od sebe. Kot vam lahko pove katerikoli strokovnjak, presojevalec ali pa revizor, je vpeljava merjenja in nadzora kakovosti in varnosti v nekem delovnem procesu neutrudno delo, ki se nikoli ne konča. Je pa tudi delo, brez katerega je konsistentno doseganje rezultatov in vzdrževanje varnega delovnega okolja praktično nemogoče. Vodenje kakovosti je danes svoje lastno področje ekonomske in tudi finančne znanosti, ki pokriva vse panoge proizvodnje in storitev, zato je pravzaprav težko verjeti, da se niti ena dosedanja vlada v slovenski zgodovini ni lotila postaviti enovitega sistema za vodenje kakovosti in varnosti v našem javnem zdravstvenem sistemu. (nadaljevanje) področje prepuščeno po eni strani angažmaju vodstev posameznih zdravstvenih zavodov, po drugi strani pa zdravniškemu cehovskemu združenju, ki v osnovi nima celostnih kompetenc za samostojno vodenje in presojo kakovosti v zdravstvenih ustanovah. zakonom se tako ustanavlja neodvisna agencija za kakovost, ki bo za slovensko zdravstvo opravljala specializirano nalogo vzpostavitve enotnega sistema kakovosti za vse zdravstvene izvajalce, tako javne kot zasebne. Na ta način bomo končno lahko enotno spremljali in predvsem primerjali kakovost med posameznimi izvajalci, ukrepali v primeru negativnih odklonov in prepoznavali dobre prakse. Agencija bo na enem mestu zbrala klinične smernice ter zdravstvene in akreditacijske standarde ter spremljala njihovo vpeljavo v zdravstvenih zavodih. Drugi, nič manj pomemben del zakona predstavlja vsebina, ki se tiče varnostnih incidentov. Izraz zajema vse nenamerne dogodke pri zdravstvenih obravnavah, ki bi lahko škodovali pacientu. Zakon področje ravnanja ob takih incidentih, torej načini dokumentacije, poročanja, dolžnosti izvajalca in pravice pacienta, končno uredi, ga opredeli na zakonski ravni in hkrati poda okvir, s katerim bosta lahko izvajalec kot tudi zdravstveni sistem v celoti po takih incidentih razumeli, zakaj so zakaj so se ti zgodili in kako jih seveda predvsem v prihodnje preprečiti. To je prvi korak k popravljanju ene od največjih pomanjkljivosti našega zdravstvenega sistema. To je dejstvo, da se v primeru takih ali drugačnih incidentov kaj premakne zgolj v primeru, če pride do medijsko pompoznih naslovov, preiskav, oddaj, člankov in da se prav zaradi tega vsak tak incident prej nekako naravno instinktivno poskuša prikriti kot pa na žalost raziskati. S tem moramo prenehati in ta zakon je tisti, ki bo v svojem izvajanju ta začarani krog po našem prepričanju tudi prekinil. Morda se komu te spremembe zdijo banalne, ampak tisti, ki sisteme vodenja kakovosti in varstva pri delu dobro poznate ali se z njimi tudi celo profesionalno ukvarjate, se zavedate, da je odločitev in volja za izvedbo vzpostavitve sistema vodenja kakovosti tam, kjer ga prej ni bilo, v resnici pogumna odločitev, delo pa seveda dolgotrajno in težko. Vsi ostali pa, vsaj upam, da je tako, znamo ceniti varno delovno okolje, v katerem je delavkam in delavcem jasno, kdaj delajo dobro in če ne delajo dobro, kje so pomanjkljivosti in kako jih popraviti. Zakon bomo v Poslanski skupini Levica soglasno podprli. Hvala. Magistra Tamara Kozlovič bo predstavila stališče Poslanske skupine Svoboda. Izvoli.

škodljiv dogodek. Pri nas takšnih raziskav nimamo, a če prevedemo podatke iz tujih raziskav v razvitih državah in jih prilagodimo našim razmeram, je pri nas v bolnišnicah okrog 35 tisoč oškodovanih in več kot tisoč umrlih pacientov letno; polovica omenjenih zaradi napak, ki se bi dale preprečiti, če bi imeli vzpostavljen sistem upravljanja s kakovostjo v zdravstvu in varnosti pacientov. Do danes so bili pripravljeni številni ukrepi s ciljem izboljšanja kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave pacientov, a so bili le ti na nivoju usmeritev ali priporočil, torej, nezavezujoči za posameznega zdravstvenega izvajalca. Ta se je sam odločil, ali bo te ukrepe izvajal oziroma jih upošteval ali jih pač ne bo, kar pa zagotovo ne zagotavlja učinkovitega upravljanja in ravnanja s kakovostjo in varnostjo v zdravstvu. V Sloveniji žal področje kakovosti v zdravstvu in področje vrednotenja zdravstvenih tehnologij ni zakonsko urejeno oziroma je to nezadostno regulirano, Manjkajo namreč osnovni pogoji za sistematično implementacijo, razvoj in nadzor vodenja kakovosti na vseh ravneh zdravstvenega varstva in pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti, tako javnih kot zasebnih. S predlogom zakona o zagotavljanju kakovosti v zdravstvu, ki je danes pred nami pa se bo to pomembno področje, ki zagotavlja večjo varnost za paciente, končno začelo sistematično urejati, s ciljem zagotavljanja najboljše zdravstvene oskrbe, z najboljšimi možnimi **56. Boljša kakovost oskrbe in večja varnost pa bosta prispevali k večjemu zadovoljstvu pacientov, kar bo še izboljšalo splošno zaupanje v zdravstvo. Svobodi smo ponosni, da danes obravnavamo zakon o kateri se o katerem se v Sloveniji pogovarjamo oziroma pogovarjate najmanj od leta 2009. Po 20 letih prizadevanj različnih strokovnjakov iz tega področja bo Slovenija tako zakon s to Vlado končno dobila. In kaj vse prinaša zakon? Prinaša ukrepe za upravljanje in razvoj kakovosti in varnosti v zdravstvu, s čimer se zagotavlja večjo varnost. Pacientov, opredeljuje postopke vrednotenja zdravstvenih tehnologij, opredeljuje prostovoljno akreditacijo in certificiranje za vse izvajalce zdravstvene dejavnosti. S čimer se zagotavlja večjo kakovost zdravstvene obravnave za paciente. Opredeljuje aktivnosti, ki jih morajo izvajati izvajalci zdravstvene dejavnosti na področju zagotavljanja kakovosti v zdravstvu in varnosti za paciente. Predpisuje nadzor nad kakovostjo v zdravstvu, kjer zdravstvo ne bo več nadziralo samo sebe. Uvaja ustanovitev Sveta za kakovost, posebnega posvetovalnega telesa Ministrstva za zdravje in vzpostavlja samostojno in neodvisno javno agencijo za kakovost v zdravstvu. Posebno pozornost zakon namenja sistemu varnosti pacientov. Opredeljuje incidente, ki se lahko zgodijo, to so varnostni incidenti, prepričljivi škodljiv dogodek in opozorilni nevarni dogodek. Za vsakega od njih zakon določa postopek obravnave in postopek poročanja s ciljem, da v prihodnje bi jih preprečili in da bi jih bilo teh čim manj. Ob obravnavi zakona na matičnem delovnem telesu smo poslanci opravili široko razpravo, prav tako smo prisluhnili mnenju številnih ključnih deležnikov v zdravstvu, ki so prav vsi en za drugim zakon podprli. Kar nas v svobodi, seveda, navdaja še z večjim optimizmom. A ne glede na sprejeti zakon, ki postavlja temelje za sistematično upravljanje s kakovostjo v zdravstvu v Sloveniji, ne smemo pozabiti, da pri zagotavljanju kakovostne zdravstvene obravnave imamo vlogo vsi deležniki: država, izvajalci zdravstvene dejavnosti, vsi zaposleni, plačnik, zbornice, nevladne organizacije in tudi mi pacienti, zato moramo z delom na tem področju nadaljevati. Vsi skupaj Poslanski skupini Svoboda bomo vložene amandmaje in tudi predlog zakona s ponosom soglasno podprli. **PODPREDSEDNIK DANIJEL KRIVEC:** Hvala. Magister Karmen Furman bo predstavila stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Izvoli. Hvala za besedo. Spoštovani! Pacienti z vso pravico pričakujejo, da jim bo zagotovljena kakovostna in varna zdravstvena obravnava in da bo pri zdravstveni oskrbi s strani zdravstvenega osebja vložen maksimalen trud, saj je dostop do kakovostne zdravstvene oskrbe osnovna človekova pravica, ki jo priznava in spoštuje Evropska unija, vse njene institucije in njeni državljani na področju kakovosti v zdravstvu v Sloveniji že nekaj časa potekajo različne aktivnosti za uvajanje kakovosti v zdravstvu. Med letom 2004 in dva šest smo začeli sistematično uvajati in nenehno izboljševati kakovost v zdravstvu. Sprejetih je bilo nekaj pomembnih dokumentov, kot sta strategija razvoja kakovosti in varnosti v Republiki Sloveniji ter nacionalne usmeritve za razvoj kakovosti v zdravstvu. Slednji je bil vsem izvajalcem zdravstvene dejavnosti podlaga za razvoj kakovosti v zdravstvenih ustanovah. Leta 2010 je bila objavljena tudi nacionalna strategija za kakovost in varnost v zdravstvu. Med osmimi načeli, ki jih upoštevamo pri osredotočanju na pacienta, njegove svojce, je tudi dostopnost zdravstvene obravnave, torej med načeli za kakovostno obravnavo sta pravočasnost in dostopnost obravnave. Brez teh dveh načel se nam enačba za kakovostno in varno obravnavo pacientov pač ne izide. Danes pa sta v Sloveniji obe načeli zelo šibki in opozorila, da ne obstaja ustrezno urejen sistem upravljanja s čakalnimi vrstami, ki bi zagotavljal operativno koordinacijo izvajanja, so vedno glasnejša. Čakalne dobe se podaljšujejo in to kljub veliko porabljenega denarja, kar priznava tudi Vlada in koalicija, povečuje se število neopredeljenih, zdravniki specialisti se upokojujejo, gledamo dolge vrste za vpis pri novem zdravniku in kar je najhuje, iz primarnega zdravstva odhajajo **66. Tako se slabi tisti del, osnovni del primarnega dela zdravstva, ki bi se moral krepiti, če želimo imeti kakovostno obravnavo že v osnovi. V državi je na tisoče čakalnih vrst, premalo administrativne informacijske podpore, kar vodi do zmede, podvajanj, nepreglednosti čakalnih seznamov. Slednje povečuje obremenjenost zdravstvenega in podpornega osebja s podatki, ki so težko obvladljivi, kar podaljšuje čakalne dobe. Za kakovosten sistem upravljanja vrst ni zadostna zgolj tehnična rešitev, potrebujemo tudi kakovostno in zanesljivo vnesene podatke. Za to je potrebno odgovorno vedenje tako vseh izvajalcev kot upravljavca na nacionalnem nivoju. Pomanjkljivi podatki so v škodo vsem tistim, ki si prizadevajo za to, da so pacienti in uporabniki na prvem mestu. koaliciji ni uspelo narediti nobenega od napovedanih prvih korakov v zdravstvu. Podpisali so skupno zavezo za spremembe v zdravstvu, v katero so zapisali naslednje točke: digitalizacija zdravstvenega sistema, reševanje problematike družinske in urgentne medicine, strukturna prenova ZZZS, prenova nadzora in vodenja javnih zavodov, ureditev področja absentizma, koncesionarstvo in koncesije, kadri v zdravstvu, celovita prenova financiranja, centralizirano javno naročanje. Niti ena točka te zaveze ni bila uresničena, niti ena. Zakon o zagotavljanju kakovosti v zdravstvu, ki ga obravnavamo, naj bi imel za poglavitni cilj vzpostavitev pogojev za zagotovitev sistema vodenja in upravljanja kakovosti za vse izvajalce zdravstvene dejavnosti ter zagotovitev ustrezne nadgradnje sistema kakovosti v zdravstvu. Vse to naj bi dosegli z vzpostavitvijo Javne agencije Republike Slovenije za kakovost v zdravstvu. Naše mnenje je, da lahko sistem vodenja kakovosti v zdravstveni ustanovi zaživi in deluje samo takrat, ko je vzpostavljen na način, da je učinkovit in uspešen ter da standardi kakovosti lahko predstavlja izhodišče za učinkovito vodenje organizacije. Predlagani zakon tega po našem mnenju ne omogoča, z ustanovitvijo javne agencije pa se ne bo zagotovilo dviga kakovosti zdravstva v Sloveniji niti se ne bo povečala varnost v zdravstvenem sistemu. Zdi se, da bo zakon ostal le mrtva črka na papirju, da bo neučinkovit in predvsem v breme zaposlenih. Kot izhodišče za še večjo zapletenost pri izvajanju različnih aktivnosti in še večjo zmedo pri vodenju na različnih ravneh pa bo birokratsko breme tudi ustanovi. Zato v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke zakona ne bomo podprli. Hvala. Gospa Iva Dimic bo predstavila stališče Poslanske skupine Nova Slovenija - Krščanski demokrati. Izvolite. **IVA DIMIC (PS NSi):** Hvala za besedo. Spoštovana ministrica, v letu 2021 je nacionalna analiza Ministrstva za zdravje pokazala, da je glavna pomanjkljivost vodenja kakovosti v Sloveniji odsotnost nacionalnih struktur in struktur pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti. Sistem urejanja kakovosti v zdravstvu že poznajo številne druge evropske države in imajo tudi vzpostavljen organ, ki bdi nad kakovostjo v zdravstvu. Predlog v Novi Sloveniji v splošnem pozdravljamo, so pa v njem nekatere stvari, ki bi jih še bilo možno izboljšati glede na številne pripombe deležnikov v zdravstvu. Predvsem je treba stremeti k izboljšanju kulture odprte komunikacije in poročanja o napakah v zdravstvu namesto njihovega prikrivanja. Napake v zdravstvu so žal realnost in so človeške, treba pa je vzpostaviti ureditev, kjer se bo o njih tudi poročalo in se jih v prihodnje skušalo skušalo v kar največji meri preprečiti, saj lahko samo tako izboljšujemo kakovost zdravstvenih storitev. Zdravniška zbornica je opozorila, da je zakon dodatno obremenjuje manjše izvajalce zdravstvene dejavnosti. Da predvidena ureditev javnih evidenc, iz katerih bodo trajno razvidni nastali opozorilni nevarni dogodki pri posameznem izvajalcu, predstavlja trajni sramotilni steber in ne spodbuja izvajalcev k poročanju oziroma ne prispeva h kulturi odprte komunikacije, na določeno preširoko polje kaznovanja, saj so skoraj vse obveznosti izvajalcev pospremljene s sankcijo. Veliko predvsem manjših izvajalcev nima kadrovskih, finančnih in drugih virov za izpolnjevanje vseh administrativnih obveznosti, ki jim

da ZZZS ne bi smel samostojno vzpostaviti sistema plačevanja zdravstvenih storitev na podlagi doseganja kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave temveč v okviru splošnega dogovora, na primer, da ne bi prihajalo do selektivnega izbiranja pacientov, prenizkega vrednotenja težkih primerov. Da, izvajalcem je treba omogočiti, da obdržijo in nadaljujejo sisteme vodenja kakovosti, ki so jih že imeli vpeljane ob uveljavitvi zakona. Razširjen strokovni Kolegij za laboratorijsko medicino, medicinsko biokemijo pa je na seji opozoril, da je v zakon potrebno vključiti tudi ureditev zagotavljanja kakovosti v laboratorijih na področju laboratorijske medicine in te laboratorije spodbuditi k akreditaciji, saj imamo v primerjavi z Evropo zelo nizek delež akreditiranih laboratorijev. Zakaj ne bi bili na tem področju naprednejši? To je izpostavil in predlagal tudi doktor Samo Zver. V Novi Sloveniji poudarjamo, da je poleg uvedbe standardov kakovosti potrebno nasloviti tudi varnost zdravstvenih storitev, saj je ta beseda iz prvotnega predloga se, žal, nekje izgubila. Pacienti imajo pravico do kakovostnih storitev. Izvajalci in zdravstveno osebje pa morajo biti motivirani, da dosegajo visoke standarde kakovosti. Plačniki morajo pred plačilom preveriti kakovost in stroškovno učinkovitost storitve. Sedanji sistem ne spodbuja kakovosti, saj so izvajalci plačani za izvedbo storitve, tudi če je bila ta opravljena slabo in v neskladju s strokovnimi standardi. Plačilo zdravstvenih storitev mora biti povezano z rezultati zdravljenja in doseženimi strokovnimi standardi, vendar je treba sistem pametno zastaviti v sodelovanju s stroko, da ne bi ali pa da ne bo imel nasprotnega učinka in povzročil zgolj izogibanja izvajanju storitev, kjer je tudi možnost zapletov največja. V Novi Sloveniji predlogu ne bomo nasprotovali.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 Ker je amandma poslanske skupine Svoboda SD in Levica k 7. členu vsebinsko povezan z amandmajem istega predlagatelja k 28. členu bomo o obeh amandmajih razpravljali skupaj. V razpravo torej dajem 7. in 28. člen ter dva amandmaja Poslanskih skupin Svoboda SD in Levica. Sprašujem, če želi kdo razpravljati? Odpiram prijavo. Najprej dobi besedo gospa Tamara Kozlovič. Izvoli. Predsedujoči, hvala za besedo. Uvod bom začela tako, da se najprej zahvalim Ministrstvu za zdravje in v bistvu vsem deležnikom, ki delujejo v zdravstvu, ki so sodelovali pri pripravi zakona, ki ga danes obravnavamo. Torej zakon ni nastal, mislim je nastal na Ministrstvu za zdravje, ampak v sodelovanju z res širšim krogom deležnikov, ki se jih nenazadnje tudi zakon tiče. Po 20 letih ocenjujem, da gre za velik uspeh. Torej, prvič se je zakon omenjalo oziroma ukrepe na področju v zdravstvu že 96, danes smo leta 2024 in v bistvu vsa ta prizadevanja skozi vsa ta leta niso obrodila sadove, danes pa so jih. Spodbudno je tudi ugotovitev, da zakon podpirajo tudi vsi deležniki v zdravstvu. Na matičnem delovnem telesu, ko se je obravnavalo zakon, so praktično vsi, ki so bili prisotni prisotni izmed vabljenih zakon podprli. Podprli so ga v ZZZS, Zdravniški zbornici, Lekarniški zbornici, Zbornici zdravstvene in babiške nege, Združenje javnih zdravstvenih zavodov, Zveze organizacij pacientov in seveda tudi številnih drugih.

nobena izmed političnih strank, zato me danes malo žalosti, da očitno bo ena poslanska skupina glasovala proti zakonu. Žal mi je predvsem zaradi tega, ker so deležniki sodelovali pri pripravi zakona, ne Svoboda ali pa koalicija, ampak vsi ti deležniki, ki so zakon podprli in v bistvu tudi pozivali vse vlade do sedaj, da tak zakon pripravijo, ampak ne glede na to zaradi velike podpore različnih deležnikov ostajam še naprej optimistična. Zdaj, zakon, tako kot sem tudi na matičnem delovnem telesu povedala, ni idealen, noben zakon ni, vsak deležnik bi nekaj zapisal drugače, smo pa v koaliciji resnično pregledali vse prejete pripombe, tudi na današn..., na danes dopolnjen zakon, zato je bilo tudi na matičnem delovnem telesu sprejetih veliko amandmajev, s katerimi smo želeli v največji meri odpraviti vse pomisleke Zakonodajno-pravne službe in tudi deležnikov, ki so posredovali svoje predloge. Namreč mi si želimo zakon, ki bo v največji meri tudi v praksi deloval, funkcioniral. Zdaj, morda bi povedala naslednje, torej kot sem že rekla, že od leta 1996 so različna prizadevanja, da bi do tega zakona prišlo. Nekaj se je v teh letih vseeno naredilo, ne moremo reči, da se ni nič, ampak, kot sem tudi že v stališču povedala, vse je bilo na bazi priporočil in nezavezujoče za javne zdravstvene izvajalce, bodisi javne bodisi zasebne. Jaz bi še enkrat citirala, predvsem kot odgovor na stališče ene izmed poslanskih skupin, strokovnjaka za kakovost v zdravstvu in varnost pacientov doktor Andreja Robide, ki je v članku leta 2017 napisal oziroma povedal naslednje in ga citiram: "Povem vam lahko samo to, da se stvari ne bodo premaknile na bolje, če ne bo ustanovljena agencija oziroma centralno telo, ki bo pospeševalo in koordiniralo napore za nenehno izboljševanje kakovosti in varnosti v zdravstvu". Kaj želim s tem povedati? Torej, da agencijo, ustanovitev agencije predlaga stroka in mi v Svobodi in v koaliciji se trudimo poslušati stroko in ta stroka opozarja na potrebo po neodvisni agenciji ne eno leto, dve, ampak, kot sem že povedala, več kot 20 let. Z danes obravnavanim zakonom tudi uresničujemo strategijo na področju kakovosti in varnosti, torej aktualno strategijo, za razliko od tega, da preteklo strategijo, ki je veljala od leta 2010 do 2015, do 2015, praktično noben ukrep iz strategije ni bil izveden, danes pa dejansko dokazujemo, da izvajamo ukrepe, ki jih ta strategija predlaga. Zakaj vse to naštevam? Predvsem zato, ker se lahko strinjam z nekaterimi deležniki, da se v Sloveniji na področju zdravstva resnično stvari premikajo prepočasi. Tudi jaz bi jih, bi videla, marsikaj bi rada videla, da se bi hitreje odvilo, ampak če želiš vključevati različne deležnike, to zahteva svoj čas. Mi smo se k temu zavezali in na ta račun morda gre kakšna stvar tudi počasneje. Glede na to pa, kot sem že povedala, da 20 let ni nikomur uspelo tega zakona pripeljati do te točke, na kateri smo danes, lahko rečem, da mogoče pa niti nismo tako prepočasni, da smo v dveh letih in pol ta zakon pripeljali skorajda do cilja. Glasovala bom za zakon in tudi danes vložene amandmaje, ker sem prepričana, da je pač nekje treba začeti, in da je zakon živa stvar, k čemur smo se zavezali tudi na matičnem delovnem telesu. Če bi se pri izvajanju zakona ugotovile določene pomanjkljivosti, se lahko zakon amandmira, spremeni in jaz verjamem, da če se stvari spreminjajo na bolje, v koaliciji ne bomo imeli nobenega zadržka, da bi boljše rešitve tudi potrdili. Zakaj je pomembno še, da zakon sprejmemo, in tukaj ponovno pozivam predvsem opozicijske poslance, da se mogoče še premislijo do glasovanja, zato, ker je danes še vedno Slovenija edina članica EU, v kateri je nadzor varnosti pacientov še vedno prepuščen zgolj zbornicam zdravniškim zbornicam, ne pa neodvisnim državnim organom. Meni se osebno zdi to izredno pomembno, da se to s to prakso preseka. Zakon predlaga, nastavlja torej ukrepe za večjo varnost pacienta, za bolj kakovostno, kakovostne zdravstvene storitve, neodvisen nadzor. Informacije o kakovosti in varnosti zdravstvenih storitev bodo na voljo vsem, danes niso. Zakon bo z vodenjem varnostnih incidentov in predvsem ukrepih za preprečitev teh incidentov, povzroča manj napak in posledično tudi manj stroškov v zdravstvu. S tem bomo posredno zagotovo tudi vplivali na čakalne vrste ne v taki meri kot bi si želeli, torej ne bo to padlo za 10, 20, 30 procentov, ampak zagotovo se bo to tudi poznalo in seveda zakon postavlja temelje za učinkovitejše reševanje varnostnih incidentov, boljše izmenjave dobrih praks med različnimi javnimi zdravstvenimi zavodi in to so vse pozitivne stvari, ki danes niso sistematično urejene, ko bo pa ta zakon sprejet, pa bodo. Komentirala bi še dve, dve trditvi iz splošnih razprav in sicer pomislek, zakaj varnost ni navedena v naslovu zakona. Prvič zato, ker se je tako dogovorila delovna skupina, ki je zakon pripravljala in smo se odločili, da bomo to odločitev spoštovali, kar pa ne pomeni, da varnost pacientov ni del zakona. Namreč, četrto poglavje zakona se prav glasi: Sistem varnosti pacientov pri izvajalcih zdravstvene obravnave, tako, da je še kako zajeta varnost pacientov v tem zakonu. In ne nazadnje, je stališče, torej, spet, strokovnjakov, da je, med načeli kakovosti v zdravstvu je tudi peto načelo, ki se kliče oziroma imenuje načela varnosti zdravstvene obravnave, kar pomeni, da je že varnost zajeta v samih, v samem modelu kakovosti. Rada bi komentirala še eno stvar. Torej ponavlja se nam, kako nismo realizirali nobene zaveze, kako nismo realizirali nobenih obljub. To absolutno ne drži in v celoti zavračam. Ja, res nismo vsega še realizirali, ni še konec mandata, še nekaj nas čaka. Odprtih trenutno imamo več zakonodajnih predlogov, ki bodo naslovili koncesije, kadre v zdravstvu, razmejitev javnega in zasebnega, s čimer smo se zavezali, ne nazadnje pa smo tudi številne ukrepe že sprejeli tako na področju kadra, boljšega upravljanja, manj administracije za primarno zdravstvo, številne spodbude za zagotavljanje novih kadrov, zdravstvenih delavcev in bi lahko naštevala še ure in ure, kaj se je vse naredilo. Jaz verjamem, da se bo to odražalo tudi na čakalnih seznamih in na številu neopredeljenih ljudi brez zdravnika. Večinoma v razpravah poslušamo ti dve številki, hkrati pa se istočasno pozablja, da v bistvu število oseb brez osebnega zdravnika, če gledamo slovenske državljanke in državljane, se je praktično identično že od leta 2010, seveda smo pa zdaj mi krivi, ki smo dve leti, da je ista številka in da se ta številka ni zmanjšala, kar je malo absurdno. Absolutno pa bom zaključila s tem komentarjem, pozitivno, verjamem, da vsi, ki tukaj danes sedimo, vsem vsi imamo skupen cilj in isti cilj, da bi bilo čim manj čakajočih in čim manj oseb brez osebnega zdravnika. Zato to obmetavanje, jaz mislim, da ne obrodi nobenih sadov, kvečjemu manjša zaupanje v zdravstvo, predvsem

tako, da zdaj prehajam na konec razprave glede samih amandmajev torej v vseh teh štirih amandmajih se je sledilo predvsem mnenju Zakonodajno-pravne službe. Želelo se je še bolj jasno določiti morda neke zadeve, ki so ostale ne dovolj jasno dorečene, zato v 7. členu bolj jasno navajamo, da morajo izvajalci vzpostaviti in vzdrževati sistem vodenja kakovosti vsaj na podlagi minimalnih standardov, ki jih določi agencija in če so akreditirani ali certificirani v skladu z 28. členom se smatra, da izpolnjujejo te minimalne standarde, zato bom seveda amandma k 7. členu, ki se navezuje tudi na 28. člen podprla. Torej, amandma k 44. členu tudi sledi mnenju ZPS, ne bom se potem kasneje oglašala, saj je vsebina zajeta v novem 49. členu,

Hvala lepa za besedo. Kolegica pred mano je tako lepo opisala, da je že težko karkoli dodati, ampak bom vseeno poskusil. Če začnemo iz njenega predzadnjega izvajanja, bi tukaj tudi jaz se strinjam s tem, da je bilo v okviru našega mandata marsikaj postorjeno, pa ne bom zdaj našteval vse kar je bilo narejeno, ker bi to malo predolgo trajalo, je bilo pa to pojasnjeno v okviru tudi proračunske razprave. Bi pa samo povedal, da moji znanci zdravniki, s katerimi sem dostikrat v stiku, ponavadi povedo ne strinjamo se z vsem, kar na področju zdravstva ta Vlada počne, ampak za razliko od vseh prejšnjih vlad 30 let nekaj počne in zadeve se premikajo predvsem na bolje. Z zakonom, ki je danes pred nami, se bomo uvrstili med ostale, lahko rečem, razvite države Evropske unije, ki imajo urejeno področje kakovosti v zdravstvu. Dolgo smo čakali in kot je bilo že rečeno, že leta 2002 se je vzpostavil sistem orodij za spremljanje in preučevanje najhujših incidentov pri zdravljenju, vendar žal ta sistem ni imel zakonske podlage in zato je dostikrat ostal mrtva črka na papirju. Tudi različne inštitucije na področju zdravstva so na različne načine izvajale te smernice, tako da je v bistvu bilo izrednega pomena, da se enkrat lotimo zakona o kakovosti v zdravstvu. Že omenjeni strokovnjak na področju kakovosti v zdravstvu, doktor Andrej Robida, je v enem izmed intervjujev izpostavil, pa bom zdaj en drug citat navedel kakor ga je moja predhodnica: "Če govorimo o napakah v zdravstvu, govorimo o vrhu ledene gore, nismo svetovni šampion po tem koliko napak imamo, žal pa se jih ne odkrije.", konec citata. In pa dostikrat so strokovnjaki poudarili, da bi lahko večino škodljivih dogodkov preprečili, če bi imeli dovolj varovalk za to. In ravno ta zakon, ki ga danes obravnavamo, te varovalke prinaša. Tako smo po več kot 20. letih končno prišli do točke, ko bomo lahko začeli kakovost v zdravstvu kvalitativno oblikovati. Meriti in tudi nadzirati. In kaj prinaša ta novi zakon? Najprej je to večja varnost za paciente, kajti za nas je vedno pacient na prvem mestu. Zakon namreč prinaša boljši sistem za preprečevanje napak in izboljšuje varnost v zdravstvu.

reševanju te problema, ki pa mu sledi tudi sistemska sprememba, da se te napake ne bodo več ponavljale. Torej, govorimo o kurativi in pa tudi o preventivi. Ker zakon namreč omogoča boljše sledenje in pa analizo incidentov ter uvaja korektivne ukrepe za preprečevanje teh morebitnih napak. Naslednja stvar, ki jo zagotavlja zakon, so bolj za kakovostne zdravstvene storitve. Torej uvajanje standardov kakovosti in večji nadzor nad zdravstvenimi ustanovami, ki bodo doprinesle k bolj učinkoviti in strokovni obravnavi pacientov, kar pomeni, da bodo le-ti deležni boljše oskrbe, kar bo prispevalo tudi k hitrejšemu zdravljenju in posledično tudi manjšim komplikacijam. Neodvisen nadzor nad kakovostjo zdravstvenih storitev se zagotavlja z ustanovitvijo javne agencije za kakovost v zdravstvu. To bo po besedah ministrice vitka vitka in pa hitro odzivna inštitucija, ki bo dejansko prisotna tam, kjer bo na področju kakovosti v zdravstvu in za njeno zagotavljanje to potrebno. Ta agencija bo dejansko neodvisna in bo nadzirala izvajalce, izvajalce zdravstvenih storitev, da ljudem zagotavlja visoko raven kakovosti in varnosti. Poleg agencije se ustanavlja tudi svet za kakovost, ki bo spremljal in usklajeval ukrepe za izboljšanje kakovosti in varnosti. Pri vsem tem se mi zdi pa ena izmed najbolj pomembnih zadev, ki se uvaja na področju kakovosti na tem področju transparentnost in javnost. Kajti, informacije o kakovosti in varnosti zdravstvenih storitev bodo na voljo vsem. Pacienti bodo tako imeli boljši dostop do informacij o kakovosti zdravstvenih ustanov. Kar jim bo omogočilo, da bodo bolj informirani in se bodo lažje odločali o načinu svojega zdravljenja. Pri tem bo njihovo sodelovanje, govorimo o pacientih, bistveno boljše in bo doprineslo tudi večji občutek varnosti in sodelovanja pri pomembnih odločitvah glede svojega zdravljenja. In pa, nenazadnje, manj napak konec koncev pomeni tudi nižje stroške. Ker nadzor kakovosti pomeni zmanjšano možnosti za napake v zdravstvu, nižje stroške zdravljenja in pa, če se napaka dosti zgodaj odkrije, so stroški definitivno nižji, pa tudi ni stroškov ponovnega zdravljenja, ki bi bilo potrebno, zaradi teh napak, kar pa konec koncev prihajamo iz kvalitete v kvantiteto, s tem se tudi krajšajo čakalne vrste v zdravstvu. Torej ustanavljamo neodvisno javno agencijo. Vzpostavljeni bodo mehanizmi za akreditacijo in certifikacijo, ki sicer ne bodo obvezni, vendar sem prepričan, da bo večinoma zdravstvenih inštitucij pristopila k temu, ker kot je kolegica povedala, na ta način si tudi same olajšalo delo v zvezi z njihovim samim nadzorom nad kakovostjo. Uredi se način vrednotenja zdravstvenih tehnologij, vzpostavijo se standardi na področju kakovosti v zdravstvu ter še enkrat učinkovit nadzor. Zakon in pa amandmaje, ki jih je predstavila moja kolegica Kozlovičeva

predstavnikov poslanskih skupin v svojem stališču ni povedal oziroma ni dejal, da bo glasoval proti zakonu, ki ga danes obravnavamo, nihče. Tako da bi bilo dobro, da vendarle poslušate, kaj v stališčih povemo, preberemo in potem razpravljate v tem duhu, ne pa da ali imate naprej zapisano ali ne, poslušate ali pa malce zavajate danes tukaj s svojo razpravo širšo javnost. Zdaj, seveda, v opoziciji ne moremo glasovati za zakon, ki v zdravstvu v bistvu ne rešuje ničesar zato, da vi ustanavljate le še eno zraven institucijo, javno agencijo za kakovost v zdravstvu. Zdaj, mi bi zagotovo v opoziciji podprli, če bi dejansko na ministrstvu pripravili zakon, ki bi reševal vse daljše čakalne dobe, ki bi reševal to, da bi ljudje prišli hitreje do zdravstvene oskrbe, če bi pripravili zakon oziroma vsaj enega izmed zakonov, s katerim bi realizirali ukrepe za katere ste se sami zavezali, sami zavezali, da boste v zdravstvu pripravili določene korake, ki bi pa naredili spremembe, da bi ljudje potrebovali oskrbo takrat, ko jo potrebujejo, ampak ne. Niti ena vaša zaveza do danes po več kot polovici mandata ni bila uresničena. Niti ena. ena. Glejte, vse te zaveze od digitalizacije zdravstvenega sistema, pa reševanje problematike družinske in urgentne medicine, strukturna prenova Zavoda za zdravstveno zavarovanje, pa prenova nadzora in vodenja javnih zavodov, ureditev področja absentizma, koncesije in koncesionarstvo, kadri v zdravstvu, celovita prenova financiranja, centralizirano javno naročanje. Kaj od tega ste v bistvu rešili? Ničesar. In danes tukaj poslušamo vaš hvalospev kako ste veseli, da je ministrica pripeljala v Državni zbor zakon, ki bi ustanovil še eno novo vitko, nevtralno in ne vem kakšno javno agencijo za kakovost v zdravstvu. In kaj bodo imeli od tega ljudje, ki jih imate v vrsti pred zdravstvenimi domovi, ker ne pridejo do osebnega zdravnika, ker imate vedno večje število neopredeljenih, ker pod vašo Vlado se zadeve zlasti na primarnem nivoju v zdravstvu vedno bolj poslabšujejo. Vi ste se ljudem zavezali že pred volitvami in potem tudi z vašo vlado, da bodo ljudje imeli 30 dni do zdravnika specialista, da bo vsak imel zagotovljeno zagotovitev do osebnega zdravnika oziroma izbiro. Mi bi bili veseli in to bi tudi podprli, seveda, če bi takšne ukrepe z zakonom tudi pripravili in bi bili realizirani, potem pa bi se lahko pohvalili, kako rešujete stisko ljudi v zdravstvu. Sedaj, da pa vi z zakonom zgolj ustanavljate agencijo, ki bo naj bi izvedla boljšo kakovost v zdravstvu, glejte, še ustanovitev zgolj ene institucije, pa zagotovo ni rešitev. In po drugi strani, tukaj pa ne morem mimo tega, da da pa tiste zadeve, ki pa jih že nekako se lotite, kot je recimo urgentna medicina, bi pa bilo boljše, da se jih ne. Tukaj pa moram reči, da spoštovana ministrica ti vaši predlogi glede reorganizacije urgentne medicine in SUC(?), ko delite državljane na prvo in drugorazredne, ko v bistvu pripravljate zakon tako, da določen del Slovenije sploh več ne bi imel neposrednega dostopa do satelitskega urgentnega centra, tukaj se pa potem vidi kaj je vaša prioriteta in kako rešujete stvari v zdravstvu. Tako, da spoštovani kolegi iz koalicije, dajte biti vsaj toliko fer v svojih razpravah, da poslušate stališča poslanskih skupin, da ne zavajate

Najprej bi, mislim, da kolegica Furmanova, tukaj je cel njen narativ, je bil na to, da mi ne poslušamo kakšna so njihova stališča, kaj so povedali, ampak jaz mislim, da ona ni poslušala o tem, kar smo mi povedali tukaj. Govorila je o, izključno o tem, da smo, da ustanavljamo v zvezi s tem zakonom agencijo za kakovost v zdravstvu, ampak to je bila samo ena izmed zadev, ki smo jih mi tukaj omenjali pri teh pozitivnih efektih, ki jih prinaša ta zakon. Govorili smo o večji varnosti pacienta, govorili smo o bolj kakovostnih zdravstvenih storitvah, govorili smo o neodvisnem nadzoru - tukaj imamo res agencijo, govorili smo informacije, o boljši transparentnosti, kjer bodo krožile informacije o kakovosti in varnosti zdravstvenih storitev, ki bodo pač na voljo vsem, govorili smo o sodelovanju pacientov in govorili smo o manj napakah in nižjih stroških. Tako da je bilo tukaj cel kup stvari povedanih poleg tiste agencije, ki se s tem zakonom res ustanavljajo. Tako da prosim, da takrat, ko trdite, da vas mi ne poslušamo, vsaj vi poslušate nas. Hvala.

tukaj kot, da je pravočasnost edino načelo kakovosti, ker ni. Načel kakovosti je sedem in so zapisane v 4. členu zakona o zagotavljanju kakovosti v zdravstvu. Pravočasnost se je le eno od načel kakovosti. To, da smo na Ministrstvu za zdravje pripravili zakon o kakovosti, nikakor seveda ne pomeni, da se drugih področij ne zavedamo, kar dokazujejo tudi številne rešitve, ki smo jih na ostalih področjih tudi pripravili, na primer zakon oziroma rešitve, ki jih pripravljamo na področju zagotavljanja urgentnih služb nujne medicinske pomoči, kjer ni mogoče, da bi izpustili en del Slovenije, zato ker smo za celotno Slovenijo zagotavljanje te dejavnosti zagotovili po enotnih kriterijih. Če nekaj zagotavljaš po enotnih kriterijih, ki so strokovno pripravljeni, je zelo težko, da en del Slovenije izpade, seveda pa obstajajo različne oblike, v katerih se ta pomoč zagotavlja oziroma ta dejavnost zagotavlja. Zdaj če lahko še komentiram na to, da je cilj zakona ustanovitev agencije. Eden od ciljev zakona zakona je ustanovitev agencije in prav je, da je ta neodvisna, samostojna, politično nevtralna, strokovna. Agencija ima v 22. členu navedenih kar precej nalog, zdaj ne vem točno koliko, 24, ampak da ne bom se spuščala v vse naloge, ki jih ima agencija, bi se morda samo v nalogo recimo analiziranja, zbiranja in objavljanja kazalnikov kakovosti. Kazalniki kakovosti oziroma kazalniki izidov, če se spet skoncentriram samo na ene izmed njih, so tisti, ki za vsakega pacienta spremljajo, kaj se mu je zgodilo med zdravstveno obravnavo, ali se je njegovo zdravstveno stanje izboljšalo ali se je poslabšalo. In to je tisto, kar je nam pacientom pomembno. Vsi želimo vedeti in podati informacijo, kakšno je naše zdravstveno stanje pred in po posegu. Tudi sedaj te podatke že zbiramo, ampak niso zbrani sistematično, niso zbrani z enakimi kazalniki, niso posredovani na enak način, zbirani so v papirju, niso zbirani na pravi datum, ne vnašajo se dosledno, zato prihaja do napak pri obdelavi. Zakon vnaša sistemskost, sistem zbiranja vrednosti teh kazalnikov.

ki bodo posredovani na agencijo, ki bo te podatke na isti način statistično obdelala. S tem bomo zagotovili primerljivost teh podatkov za celo celo Slovenijo, za vse izvajalce, ker pa bodo kazalniki mednarodno primerljivi, zato ker jih že imamo, druge države jih že imajo in jih v veliki meri uporabljajo, bodo validirani v slovenskem jeziku, njihov način zbiranja podatkov bo primerljiv drugim državam, ne bomo zagotovili samo primerljivosti med izvajalci v Sloveniji za neko dejavnost, za neko področje, za neko zdravstveno stanje, pač pa celo mednarodno. Tako bomo res lahko videli, kje je dobra praksa, kje so rezultati dobri, cilj vsega tega pa je kaj, izboljšati kakovost zdravstvene obravnave z izmenjavo dobrih praks. Se pravi, želimo si, da tudi tisti izvajalci, ki bodo dosegli nekoliko slabše rezultate, da se v času izboljšajo. To je, to je namen, to je tista kultura kakovosti in varnosti, ki jo želimo v Sloveniji z zakonom vzpostaviti. Tako, da ni nikakor namen ustanovitev neke agencije, ki bo ostala v nekem praznem prostoru, pač pa zakon poskrbi za celoten sistem povezovanja vseh deležnikov v zdravstvenem sistemu, za to, da se bo kakovost in varnost zdravstvene obravnave za paciente izboljšala, kar je seveda tudi eden izmed ciljev, ki ga na Ministrstvu za zdravje res zagovarjamo; boljša kakovost, boljša varnost pacientov. Zagotovo pa, če lahko še enkrat za zaključek, zakon ne naslavlja vseh težav v zdravstvu

Ja, spoštovana ministrica, moram vam replicirati glede vaše nove organizacije, mreže satelitskih urgentnih centrov oziroma, če želite, urgentne medicine. Zdaj pod krinko strokovnosti ste vi te kriterije spremenili oziroma prilagodili, ker to, kar je bilo pripravljeno pod prejšnjo vlado oziroma, če želite, še v času Milojke Kolar Celarc, so tudi bili strokovni kriteriji, ker jih je pripravljala strokovna skupina, takrat je bila mreža satelitskih urgentnih centrov enakomerno prerazporejena po celotni državi, kajne. Ampak pri vas pa očitno severovzhodni del Slovenije kot da ne obstaja. Pripravili ste mrežo s 15 urgentnimi centri in glejte no, niti en urgentni center ni predviden na severovzhodu Slovenije, niti eden. In s tem ste v bistvu ta del, kajne, govorim o podravski regiji in pomurski regiji, to je približno cirka 500 tisoč ljudi, enostavno odrezali iz nove predvidene mreže satelitskih urgentnih centrov. Niti enega od 15 urgentnih centrov ne bo v tem delu države, spoštovana ministrica, tako se vi lotevate očitno pač reorganizacije urgentne medicine in to je ta delitev na, bom rekla, državljane na prvo in drugorazredne, da bodo eni imeli dostop,

Spet smo tam, ko se ne pogovarjamo, pa se ne slišimo. Nisem rekla, ne govorim o satelitsko urgentnih centrih, pač pa o zagotavljanju urgentne dejavnosti, ki se zagotavlja v različnih oblikah. Zakaj SUC ni predviden na vseh lokacijah v Sloveniji, v vsakem kraju? Zato, ker obstajajo druge oblike; urgentni centri, ki v zadostni meri pokrivajo po strokovnih kriterijih prebivalstva severovzhodne Slovenije. Hvala.

magistrica Tamara Kozlovič, izvolite.

tudi če si mislim o osebi osebno nekaj drugega, ker tako so me vzgojili in mislim, da smo najprej vsi ljudje, potem smo ljudje s funkcijami, z različnimi funkcijami, z različnimi vlogami, pa če želite tudi nasprotniki. tako kot ste me vi naslovila, ne vem, veliko pove o vas. Jaz takih pristopov se jih skušam izogibati in upam, da me ne bo v prihodnje nikoli zaneslo. Zdaj, kar se tiče tega kaj sem jaz razumela, kolikor sem poslušala, ne poslušala stališča tukaj sem morda napačno interpretirala, pa bom prebrala vaš zadnji stavek razprave. "Zato v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke zakona ne bo podprli." Res je, to ne pove, da boste glasovali proti neposredno, ampak iz naslova vašega izhodišča, stališča kar sem poslušala, sem razbrala, da bo vaš glas šel proti zakonu. Namreč, ponavadi in tako je naredila kolegica Dimic iz Nove Slovenije je zaključila, ampak zakonu ne bomo nasprotovali, kar se da vedeti, da bo neka poslanska skupina, predvidevam vzdržana. Tako, da se vam opravičujem, ker sem napačno sklepala iz zadnjega stavka vašega, da boste proti. Zakonu in me izredno veseli, da boste vzdržani, da očitno danes obravnavani zakon ne bo dobil glasu proti, ker nenazadnje se z zakonom rešuje to, kar različni deležniki, ki delajo v zdravstvu že več let opozarjajo. Zdaj, da ne gre za zakon, samo za ustanovitev neodvisne agencije je, mislim, da tako ministrica, kot tudi kolega Premik, pa še jaz prej v razpravi, pa mislim, da tudi koalicijski poslanci v stališču so jasno navedli, da ne gre samo za ustanovitev agencije, ampak nekdo mora izvajati naloge, ki so zelo pomembne in kadar govorimo o kakovosti in varnosti je dobro, da je to neka neodvisna agencija, torej nek neodvisen organ, neka neodvisna organizacijska enota. Če se ta ustanovi znotraj ministrstva, ta ni neodvisna. Verjetno, tukaj smo si vsi enotni. Kar se pa tiče zdaj urgentne medicine, tudi tukaj je ministrica zelo jasno razložila, na kakšen način Ministrstvo za zdravstvo pristopa k ureditvi nujne medicinske pomoči, jaz bom samo to rekla, da sem bila prisotna na več razpravah, kjer so sodelovali tisti, ki delajo v prvih vrstah v urgentnih centrih, Sucih v dežurnih službah in v bistvu oni so pozivali ministrstvo, naj racionalizira, naj pripravi ukrepe, ker oni več ne bodo zmogli. In rezultat njihovih prizadevanj tisti, ki se borijo v prvi vrsti za paciente, ki želijo zagotavljati kakovostno in varno obravnavo pacientov, so predlagali to, kar danes ministrstvo udejanja. In zdaj pridemo spet pod eno dilemo, ali bomo poslušali politike ali bomo poslušali stroko. Jaz mislim, da velikokrat, ko se je prepogosto poslušalo politike, ker hočejo biti všečni, ker se ne želijo zameriti, ne vem, občankam in občanom, ker tam ne bo Suca. Se je sprejelo napačno odločitev, ki je potem škodovala pacientu, ki so nas polna usta vseh, kako jim želimo zagotavljati varno in kakovostno zdravstveno obravnavo.

da ne bo zavajanj v javnosti s strani koalicije, ki jo poslušam vse od takrat, ko je mreža satelitskih urgentnih centrov prišla v javnost. Leta 2016 je bila mreža vzpostavljena na podlagi izhodišč, ki jo je pripravila stroka, na podlagi kriterijev, ki jih je določila stroka, in satelitski urgentni centri na severovzhodu so bili v mreži, med drugim tudi v občini Slovenska Bistrica, vse do tedaj, dokler se ni vaša koalicija pod vodenjem Gibanja Svobode odločila, da pa zdaj naenkrat je potrebno prilagoditi kriterije, tako da očitno severovzhodni del Slovenije ostane brez satelitskih urgentnih centrov in to je preverljivo dejstvo. In to se da tudi pogledati, dokazati, ugotoviti na podlagi tistih izhodišč, ki jih je pripravljala stroka v preteklosti. Tako da, to je vsa resnica. In ne zavajati ljudi, tudi tisto so bila strokovna izhodišča, pri katerih je sodelovala stroka. Zdaj, vi ste pač prilagodili kriterije, tako da na severovzhod Slovenije očitno ne želite vzpostaviti te mreže. Hvala. Želi še kdo razpravljati pri tem členu? Ugotavljam, da ne, zato zaključujem razpravo.